Уважаеми колеги, предлагам на Вашето внимание две процедурни предложения: Първото, няма постъпил доклад за второ гласуване по предвидената за днешното заседание първа точка, а именно: Второ гласуване на Законопроекта за изменение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. Тъй като това е обективна пречка Законопроектът да бъде обсъден и гласуван, предлагам точката да отпадне от Програмата ни за тази седмица. Моля, режим на гласуване.

През вчерашния ден – 20 юни 2019 г., са постъпили заявления от двама народни представители: Петър Витанов и Елена Йончева, с които те заявяват, че подават оставки. Поради това и на основание чл. 53, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам да бъде включена в седмичната Програма за работа на Народното събрание следната допълнителна точка: Прекратяване пълномощията на народни представители – подадени оставки от народните представители Петър Витанов и Елена Йончева, като предлагам да бъде включена като точка първа за днешното пленарно заседание – 21 юни 2019 г. Моля, гласувайте.

Предложението е прието. Уважаеми господин Цонев, имате думата за изявление от името на парламентарната група. Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Уважаеми колеги, от името на парламентарната група съм упълномощен да направя следната декларация. Вчера, на заседание на Бюджетната комисия, след нормалните спорове относно модела за субсидиране на политическите партии, относно това как са внесени тези промени, скоростта на тяхното приемане и ефектите, които ще предизвикват върху политическия живот в страната, съвсем изненадващо, въпреки че в Доклада беше ясно записано, че всички останали предложения ще бъдат гласувани по съответния ред,

касаещи създаване на Фонд за строителство и ремонт на детски градини и безплатно обучение в тях със спестените пари от публичните финансирания на политическите партии, както и предложението за ДДС по книгите за нулева ставка по научната, художествената и учебната литература, беше предложено от ГЕРБ и от председателката на Комисията това да отпадне, тъй като не е в обхвата на Закона, приет на първо четене. Искам да заявя, първо, че текстът за предложения, които не са в обхвата, е недействащ текст. Той е мъртъв текст. В цялата практика на Народното събрание няма да ни стигнат дни да извадим материалите от случаите, в които сме го нарушавали в това число и всички в тази парламентарна зала. Тук обаче е още по-показателно, защото в Закона за бюджета има една особеност – всичко е в обхвата на Закона за бюджета, защото Законът за бюджета е единственият закон, по който депутатите нямат право на законодателна инициатива на първо четене, тоест те имат право на законодателна инициатива само на второ четене. В този смисъл широкото тълкуване дори на този текст, ако решим да го прилагаме, категорично е в полза на това, че всяко предложение, внесено от Министерския съвет, който единствен има правото на законодателна инициатива по Закона за бюджета, отваря вратата за предложения по цялото тяло на Закона от страна на народните представители. Това са ни правните аргументи по темата. Ние не сме съгласни с този подход. Още повече че в един парламентарно признат механизъм – консултации между парламентарните групи, по покана на Политическа партия ГЕРБ и на ръководството ние проведохме такива консултации, уведомихме ги за нашите намерения, чухме техните намерения и постигнахме някакво съгласие. Още повече господин министър-председателят Бойко Борисов в свое изявление в медиите, след като ние направихме тези предложения, ги припозна. Той каза, че те са добри, ГЕРБ работи по част от тях отдавна и че ще бъдат приети както за ДДС за книгите, така и за създаването на Фонд за детските градини. градини. Ние не искаме да коментираме коалиционната политика на ГЕРБ и техните коалиционни партньори. Разбрахме, че това е по настояване на коалиционните партньори на ГЕРБ. Вероятно те имат своите мотиви. Ние нямаме намерение да ги коментираме, не искаме да влизаме в тази материя, тя е тяхна политическа материя, те вероятно имат своето основание. Искам обаче да се обърна към Вас, колеги, от името на парламентарната група на „Движението за права и свободи“. Ако ние ще си мерим програмите, ако ние ще имаме политически егоизъм относно това кои предложения са от полза – още повече когато са от полза за хората, от полза за българските деца, за тяхното бъдеще, за решаване на множество проблеми, които са са чисто държавнически, като например как да бъдат обхванати ромските деца в училище – ама не от I клас, защото се оказа почти невъзможно това да се случи, и редица, редица други проблеми, свързани с тази материя, ако ние ще си мерим програмите, много ми е лесно да Ви покажа, че на страница 23 от нашата програма това е записано много отдавна. Има го и в програмите на другите политически партии. Колеги, неслучайно патентните ведомства по цял свят не патентоват политически идеи. Политическите идеи са обект на дебат – право на всеки, право на всеки човек, на всяка организация, на всяка политическа партия. И ако ние ще спираме процеса, заради който сме избрани, заради политическа ревност или заради някакви тънки партийни сметки, то от парламентарната група на ДПС Ви заявяваме, че няма да участваме в това. Когато имаме предложения, които сме осмислили, които са част от Програмата, които сме ги съобразили и фискално, и политически, и сякак, ние ще ги отстояваме и ще ги защитаваме. А към парламентарната група на ГЕРБ се обръщам със следната молба: когато поемате политически ангажименти в консултации, добре е да ги изпълнявате. Добре е за Вас! Не за нас, не за другите политически партии. Защото това е част от доверието, което липсва и към неговото възстановяване всички трябва да се стремим, защото иначе рейтингът на българския парламент ще бъде не 8%, а минус 8%. Призовавам Ви в следващата седмица да загърбим тези тяснополитически интереси и да направим така, че този закон да бъде приет и да бъде максимално в полза на обществото, да бъде максимално в полза и на българския парламент, и на българските деца, и на българската наука, и на българската култура. Благодаря Ви. Благодаря, уважаеми господин Цонев. По начина на водене, госпожо Стоянова. Господин Христов, обръщам се към Вас, защото мисля, че това, което ще кажа, трябваше да го направите Вие. Няма да коментирам в никакъв случай, защото това не е допустимо в Правилника, изказването от името на парламентарна група на колегата, но тъй като той засегна която вчера беше гласувана в Бюджетната комисия, аз искам все пак да прочета на колегите от всички парламентарни групи текста от Правилника на чл. 84, ал. 2. Господин Христов, ако искате, Вие го прочетете, но искам да кажа, че там пише: „При второ гласуване се обсъждат само предложения на народни представители, постъпили по реда на чл. 83… Допустими са и редакционни поправки“. Последно изречение: „Предложенията, които противоречат на принципите и обхвата на приетия на първо гласуване Законопроект, не се обсъждат и гласуват“.

Стойнев) от обхвата на приетия на първо гласуване Законопроект за изменение на Закона за държавния бюджет. Много Ви моля, господин Христов, мисля, че е крайно време – това не е за първи път,

Беше виждане на народния представител Йордан Цонев, което той изрази от трибуната и нямах основание да го прекъсна, но Вие… Отново по начина на водене, колеги,

в този тон. Първо, господин Председател, към Вас. По начина на водене по отношение на декларацията от името на парламентарна група няма как да Ви правят бележка и Вие трябваше да отнемете думата на госпожа Стоянова. Второ, Второ, аз изразих ясно аргументите, че при Закон за изменение на Закона за държавния бюджет се отключват всички теми, поради факта, че народните представители нямат законодателна инициатива. Но, трето, което е най-важното това правило е мъртво и недействащо, и е абсолютно абсурдно Закон за изменение на Закона за държавния бюджет, внесен от министър-председателя, извън неговия обхват да е съдбата на децата на България. Благодаря Ви, уважаеми господин Цонев. Ще си позволя само да отбележа, че макар и обявено от Вас за недействащо, правилото е съществуващо.

РЕШЕНИЕ за прекратяване на пълномощията на народен представител Народното събрание на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България РЕШИ: Прекратява пълномощията на Петър Бойков Витанов като народен представител от Двадесет и пети изборен район София.“ Изказвания? Не виждам. Моля, режим на гласуване.

Постъпило е заявление от народния представител Елена Николова Йончева, народен представител от Двадесет и девети многомандатен избирателен район – Хасково, в което заявява: „Уважаема госпожо Председател, на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Конституцията на Република България подавам оставка като народен представител в мандата на

Не виждам желаещи за изказвания. Моля, режим на гласуване.

Имаме писмени отговори за връчване връчване от: - министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова на два въпроса от народния представител Георги Стоилов; - министъра на правосъдието Данаил Кирилов на въпрос от народните представители Георги Стоилов и Иван Димов Иванов;

Найденова; - министъра на здравеопазването Кирил Ананиев на въпрос от народния представител Валентина Найденова; - министъра на финансите Владислав Горанов на въпрос от народния представител Валентина Найденова; Найденова; - министъра на образованието и науката Красимир Вълчев на въпрос от народните представители Стоян Мирчев и Антон Кутев; - министъра на околната среда и водите Нено Димов на въпрос от народния представител Пенчо Милков; Пенчо Милков; - министъра на икономиката Емил Караниколов на въпрос от народния представител Николай Тишев; - министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева на два въпроса от народния представител Кристина Сидорова; Сидорова; - министъра на труда и социалната политика Бисер Петков на въпрос от народния представител Георги Гьоков;

Гьоков; - министъра на околната среда и водите Нено Димов на въпрос от народния представител Любомир Бонев; Любомир Бонев; - министъра на културата Боил Банов на въпрос от народния представител Любомир Бонев; - министъра на околната среда и водите Нено Димов на въпрос от народните представители Александър Сабанов и Атанас Стоянов, с което завършваме.

заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева на един въпрос с писмен отговор от народния представител Александър Паунов; - министърът на финансите Владислав Горанов на един въпрос с писмен отговор от народните представители Георги Стоилов и Иван Димов Иванов; - министърът на енергетиката Теменужка Петкова на два въпроса с писмен отговор от народния представител Георги Гьоков; министърът на образованието и науката Красимир Вълчев на два въпрос с писмен отговор от народните представители Станислав Станилов, Анелия Клисарова и Иван Димов Иванов; - министърът на вътрешните работи Младен Маринов на един въпрос от народния представител Антон Кутев; министърът на околната среда и водите Нено Димов на три въпроса от народните представители Димитър Георгиев, Станислав Владимиров и Джевдет Чакъров; - министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова на пет въпроса от народните представители Любомир Бонев, Джевдет Чакъров – два въпроса, Севим Али и Ахмед Ахмедов. Поради отсъствие на народни представители по уважителни причини се отлагат отговорите на един въпрос от народния представител Иван Валентинов Иванов към заместник министър-председателя по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов; три въпроса от народните представители Николай Иванов и Иван Генов, Николай Иванов, Джевдет Чакъров към министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова. В заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева поради служебно пътуване в чужбина, предшествано от неотложен ангажимент в страната. Поради ползване на отпуск по болест в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на младежта и спорта Красен Кралев. Новопостъпили питания за периода от 14 до 20 юни 2019 г. няма. Министър Каракачанов ще отговори на въпрос от народния представител Георги Николов Вергиев относно хода на преговорите за доставка на F-16 Block 70 Проект за инвестиционен разход за Военновъздушните сили на Република България. Господин Вергиев, имате думата, за да зададете въпроса. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър на отбраната и вицепремиер, уважаеми колеги! Звеното от правителството на Република България и одобреното от парламента намерение за водене на преговори със САЩ за доставка на осем самолета F 16 Block 70 предвиждаше в състава на преговорния екип да участват хора на много високо ниво от четири министерства на

Веднага след получаването на мандата от Народното събрание в публичното пространство бе обявено, че това ще бъдат министрите на посочените по-горе министерства. Видно от хода на преговорите, това не се случи. На 17 юни 2019 г. беше обявено, че предложението за договор за осемте изтребителя е изпратено от отдела за военно сътрудничество към Посолството на САЩ в София на Министерството на отбраната, която информация бе публикувана на страниците на Посолството, с констатация за задоволство от работата на българската делегация от военни и финансови експерти. От своя страна от повереното Ви Министерство беше потвърдено за внесеното предложение за договор. Предвид засиления обществен интерес и многобройните запитвания от страна на избирателите, моля да ми отговорите: какъв е съставът на българската делегация за водене на преговорите с правителството на САЩ – ниво, имена, длъжности, квалификация и компетентност? Ако е възможно, да споделите информация за съответното ниво и от страна на

и според Заповед на министър председателя № Р 26 от 22 февруари 2019 г. и Заповед № Р 58 от 15 април 2019 г. беше създаден екип за общ контрол и финализиране на преговорите с правителството на Съединените министърът на отбраната; министърът на външните работи; министърът на икономиката и министърът на финансите. За подготовката и провеждането на преговорите на експертно ниво в отделните области на доставката на самолетите свързаното оборудване, документация и услуги и индустриално сътрудничество министрите на отбраната, финансите, външните работи и икономиката създадоха със свои заповеди екипи, които да извършват дейности в направление „Придобиване, индустриално сътрудничество и международно сътрудничество, и опазване на европейското право.“ От 7 до 10 май 2019 г. във Вашингтон представители на назначените преговорни екипи от всички цитирани министерства и екип от Министерството на отбраната, водени от заместник министъра на отбраната Атанас Запрянов, проведоха поредица от консултации и преговори с представители на американската страна по въпроси, по въпроси, свързани с изготвяне на Проект за договор и придобиване на нов тип боен самолет. В консултациите и преговорите участваха: господин Иван Найденов – постоянен секретар на Министерството на външните работи, госпожа Росица Велкова Желева – заместник-министър на финансите,

господин Иван Пейков – директор на дирекция „Отбранителна политика“ в Министерството на отбраната, госпожа Диана Драгнева Иванова – директор на дирекция „Правна“ в Министерството на финансите, господин Николай Павлов – експерт от Министерството на финансите, госпожа Петя Ценова – експерт от Министерството на икономиката. От посолството във Вашингтон в срещата участваха: посланикът господин Тихомир Стойчев, бригаден генерал Анатолий Кръстев – аташе по отбраната, госпожа Стефка Йовчева – първи секретар, старши лейтенант Десислава Гълъбова – секретар на аташето по отбраната, и господин Иво Константинов – съветник по търговските и икономически въпроси. Преговорите и консултациите са проведоха на две нива – политическо и експертно. На политическо ниво ръководителите на преговорните екипи от Министерството на отбраната, Министерството на финансите, Министерството на икономиката и Министерството на външните работи на ниво заместник-министри и постоянен главен секретар проведоха срещи на реципрочно ниво в Департамента по отбрана на САЩ с ръководството на Агенцията по отбранително сътрудничество към Департамента по отбрана, Държавния департамент на САЩ, Съвета по национална сигурност, ръководството на компанията „Локхийд Мартин“, която произвежда самолети.

на САЩ и Агенцията за отбранително сътрудничество за уточняване на военнотехническите параметри и конкретните клаузи на договора за придобиване на самолетите. Преговорните екипи са изготвили подробни доклади за резултатите от всички срещи по ресорните министерства и до ресорните министри, които непосредствено ги ръководят. В заключение, бих искал само да подчертая, че аз лично не приемам внушението направено в една част от Вашия въпрос – относно компетентността на преговарящите екипи. Изброих Ви хората – сам можете да прецените тези хора експерти ли са, имат ли нивото на компетентност, или го нямат. И ръководството, и експертите от преговорните екипи са високо ценени експерти в своите ведомства с дългогодишен опит в съответните министерства, в които работят, и от които са оторизирани да участват в преговорния екип. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Вицепремиер. Имате думата, господин Вергиев, за реплика. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Вицепремиер, не поставям ни най-малко под съмнение компетентността на хората. Въпросът тук е друг Вие преговаряте с една нация, която знаете колко държи на достойнството си и е много уязвима според това кой преговаря с нея. Зададох Ви този въпрос, защото аз също съм бивш военен. Искам само да Ви попитам: смятате ли, че този екип успя да спази всички параметри и направи всичко възможно да се спази това, което беше гласувано в парламента? Много Ви благодаря за изчерпателния разговор. Ни най-малко имам каквото и да е към Вас – уважавам Ви за това, което правите. Благодаря Благодаря Ви, уважаеми господин Вергиев. Дуплика – имате думата, уважаеми господин Вицепремиер.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 Вие споменахте, че при преговорните процеси е хубаво да се уважава достойнството на една голяма държава като Съединените щати – така е, но в края на краищата трябва да уважаваме достойнството на страната България поради тази причина, че принципът на преговор е реципрочност. Тоест няма как и не е нормално на нивото, на което са подадени преговорните екипи от Съединените щати, да отиде примерно министър-председателят да разговаря с тях. Затова разговорят съответните нива на експертно ниво и на политическо ниво. По отношение на самите министри, които наблюдават процеса, всеки един от тях е провел съответните срещи в този период от време – от февруари до тези дни буквално. След няколко дни ми предстои среща отново със секретаря по отбраната, тоест американският министър на отбраната. Ако, разбира се, промените, които настъпиха в този ресор от тяхната администрация, не осуетят една подобна среща. Имам предвид факта, че има съобщение, че ще бъде сменен настоящият министър на отбраната на Съединените щати и се очаква още в понеделник да се случи това. Срещи са провеждани и на политическо ниво между съответните министри, срещи са провеждани и с компанията производител, така че мога да Ви уверя, че екипите са си свършили работа. Друг е въпросът окончателно какво ще излезе от всички тези разговори, защото те продължават. Буквално в края на другата седмица се пада – отново идва делегация от Съединените щати,

относно количествената сметка за охрана на масови мероприятия. Имате думата, уважаеми господин Чуколов. ДЕСИСЛАВ ЧУКОЛОВ (ОП): Благодаря Ви, господин Председател. Господин Каракачанов, обръщам се към Вас в качеството Ви на заместник министър-председател на България, отговарящ за обществения ред и сигурността. Въпросът ми към Вас касае проведения преди десетина дни пореден гей парад. От 2008 г. мисля, че започнаха да се провеждат тези извратеняшки, содомистки шествия в България. През годините от партията, от която съм излъчен – партия „Атака“, сме се противопоставяли по много начини на тези гей паради. Бранили сме паметника на Васил Левски да не минават тези шествия оттам. Изпращали сме

части от телата на публични места. Всъщност какво е един парад? Те парадират, за да покажат, да убедят някого в нещо. Ние от партия „Атака“ сме правили редица шествия. Много шествия сме правили – хилядни, десетохилядни шествия, в които сме шествали по улиците на София, за да покажем, че, да, ние сме патриоти, трябва да уважаваме и да се държим патриотично. И Ваши представители са участвали в тези шествия, знаете прекрасно. Когато се парадира по улиците на София, когато показваш, че ти всъщност искаш еднополови бракове, ей такива неприемливи за българското общество неща – това е недопустимо. Естествено, че ние се противопоставяме. Преди

с толкова много полиция?! Затова задавам този въпрос към Вас. Надявам се да не е участвала войска, но все пак: колко полицаи? Колко е струвало това на България? Благодаря Ви, уважаеми господин Чуколов. Само ще Ви помоля: при репликата бъдете внимателен при използването на определени изрази. Имате думата за отговор, уважаеми господин Вицепремиер.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

Националния поход на семействата и така нататък. На София Прайд 2019 г. са участвали около 3000 – 4000 хиляди човека. За осигуряване на обществения ред преди, по време и след приключването му са били ангажирани поетапно 756 полицейски служители. Само ще Ви дам сравнение с предишни години. През 2015 г. тези служители са били 848, тоест близо 100 човека повече. През 2016 г. – около 1215, като броят на служителите тази година за охрана на това мероприятие, което мероприятие, подчертавам, е разрешено от Столичната община на базата на Закона за митингите, шествията и публичните прояви, тази година полицаите, които са използвани за охрана на това мероприятие и въобще за мероприятията, свързани и съпътстващи това мероприятие, са по-малко. За осигуряване на обществен ред и безопасност на движението са изразходвани средства в размер на 91 хил. 455,10 лв., което включва и възнаграждението за положен извънреден труд и осигуровки върху него на служителите.

В проведеното на същата дата мирно публично мероприятие „Поход за семейството“ са взели участие около 400 български граждани, а от състава на МВР са били ангажирани общо 42 полицейски служители. В същия ден, малко по-рано от началото на шествието на София Прайд, по много близък до неговия маршрут, се е провело още едно събитие – „Да запазим децата от разврата“. В същото са взели участие между 80 и 100 души, а от състава на Министерството на вътрешните работи са били ангажирани 199 полицейски служители. По отношение на Вашия въпрос – дали и какви сили на Министерството на отбраната са взели участие в охраната на Гей Прайд 2019 г., мисля, че отговорът е ясен. Законът за отбрана при въоръжените сили не вменява подобни задължения на служителите на Министерството на отбраната. Нито един служител на Министерството на отбраната, нито един военнослужещ или Военна полиция не са участвали в охраната на това мероприятие, тоест не са изразходвани и никакви материални средства.

Благодаря, господин Председател. Всъщност какво разбрахме? Разбрахме, че всеки гей парад в България струва средно около 100 хил. лв. на българската държава и около 1000 служители на Министерството на вътрешните

На кого е нужно? На американското посолство, на Сорос, на тях ли е нужно това? Нека те да ги дават тези пари тогава! По-скоро общината, община София – защо тя позволява такива неща да се случват, знаейки, че това ще коства пари, ресурс и така нататък?! Както Ви казах по-рано, господин Вицепремиер, от 2008 г. винаги правим някакви мероприятия, съпътстващи тези гей паради, за да покажем, че има и друга гледна точка. Щях да кажа обратна гледна точка – друга гледна точка.

Моят апел към Вас е – Вие сте вицепремиер, отговарящ за обществения ред и сигурността в България: кажете на министъра на вътрешните работи – той би трябвало по някакъв начин да Ви е подопечен

българските граждани, а не да браним тези, които пропагандират пред децата ни, пред обществото ни извратените си мисли. Благодаря Ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Чуколов. Дуплика – имате думата за дуплика, уважаеми господин Министър.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

подобна пропаганда да бъде вкарвана в учебни помагала и учебници и съм против подобни прояви. Не знам Вие къде сте били по време на този гей парад. Самият аз като гражданин бях на шествието на традиционното българско семейство в защита на семейството от мъж, жена и деца. Като гражданин съм си изразил позициите, и винаги съм ги изразявал и като политик. От друга гледна точка обаче, има закони в държавата България. Споменах Ви Закона за митингите, шествията и публичните прояви, според който всяко едно мероприятие – дали ще е шествие, дали ще е митинг, дали ще е протест на зелени, пембени, защитници на бръмбари или каквото и да било друго, се охранява от органите на реда, включително футболни мачове, други спортни прояви и така нататък. Аз съм съгласен с Вас, че за подобни мероприятия тези пари изглеждат много, но в края на краищата такъв е законът. Служителите на Министерството на вътрешните работи при издадено разрешение от страна на Столична община са длъжни да охраняват всяка една публична проява във всичките ѝ различни форми, без значение дали е футболен мач, пак повтарям, дали е екологичен протест, дали е гей парад, антигей парад и така нататък. Ако желаете да получите повече информация, или да дадете мнение на министъра на вътрешните работи, мисля, че в качеството Ви на народен представител може да го направите спокойно, да го поканите, да му зададете въпросите и с него да проведете този разговор. Благодаря Ви за вниманието.

колеги народни представители, уважаеми господин Вицепремиер и министър на отбраната! От 2016 г. са в ход няколко процедури за доставка на нови и рециклирани автобуси за нуждите на Българската армия и на структурите, пряко подчинени на министъра на отбраната. Една от тях е финализирана на 19 декември 2018 г., като е сключен договор между Министерството на отбраната

Договорът с фирмата, № УД 03-35 от 5 декември 2018 г., всъщност е в рамките на споразумение, което е сключено с Вас като министър на отбраната за 40 броя автобуси втора употреба. Моят въпрос към Вас е: имате ли информация за проблеми и нередности по отношение изпълнението на горепосочените споразумение и договор с въпросната фирма, и ако е така, какво ще предприемете? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Цонков. Имате думата, уважаеми господин Министър, за отговор. Министерството на отбраната е провело открита процедура по Решение № 69 от 7 юни 2018 г. с предмет: „Доставка на автобуси – Рамково споразумение за доставка на използвани и/или рециклирани автобуси по четири обособени позиции“.

Обособените позиции за доставка на автобусите са до 20 места, от 23 до 35 места и от 36 до 45 места, и такива с над 46 – 55 места. Рамковите споразумения обхващат доставката на 40 броя използвани автобуса, в това число и доставка на 12 броя автобуса с брой места за сядане до 22 сядане до 22 места по Рамково споразумение, № УД 03-32 от 5 декември 2018 г. Посоченото от Вас Рамково споразумение, което цитирах, касае доставката на 12 броя използвани автобуса с брой на местата за сядане от 55, а не до 22 места. На 19 декември 2018 г. е сключен конкретен договор към горепосоченото Рамково споразумение, № УД 03-43, за доставка на 12 броя използвани автобуса марка „Форд“, модел „Транзит“. Договорът е изпълнен с 35 дни закъснение, на Вашия въпрос има ли някакви нередности. Поради забавеното изпълнение на Договора на търговското дружество е била начислена съответната неустойка. Процесът по изпълнение на Договора е възложен на съответните структури в Министерството. При наличие на възникнали несъответствия същите се уреждат съгласно договорните клаузи.

Има 35 дни закъснение и съответно е начислена неустойка в размер на 41 хил. 731 лв. и 70 ст. Към момента са удържани 827 лв. и 52 ст. от гаранцията за изпълнение. Останалата сума ще бъде търсена по съдебен ред, ако изпълнителят не я плати доброволно. Става въпрос за остатъка от тази сума – 14 хил. 904 лв. и 18 ст. Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. Имате думата за реплика, уважаеми доцент Цонков. Благодаря, господин Председател. Дами и господа народни представители! Уважаеми господин Вицепремиер и министър на отбраната, благодаря Ви за изчерпателния отговор. Доколкото ми е известно, стойността на тази поръчка е шест милиона, и тук интересното е защо тя е преведена авансово, преди още да са изпълнени тези рамкови споразумения и договори към тях? Второ, аз съм го казвал и друг път, ние от „БСП за България“ винаги сме настоявали да се прецизират процедурите, по които се правят обществените поръчки в Министерството на отбраната, защото очевидно има някакъв проблем и в самото изработване на техническото задание за съответната поръчка. Друг е въпросът дали е необходимо Министерството да закупува втора ръка рециклирани автобуси, или пък да се помисли за по-малък брой автобуси, но да бъдат нови. Дали не е по-добре? Но това е въпрос на приоритети и, разбира се, на планиране на средствата в Министерството на отбраната. Тук искам да Ви обърна внимание по отношение на начина, по който се подготвят процедурите, процедурите, по който се планират средствата, и как се провеждат обществените поръчки. Очевидно там трябва по-голямо внимание и да се променят процедурите, по които се извършват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

нелицеприятни, за което и да е министерство, в случая на Министерството на отбраната, и подобен контрол има. По отношение на процедурите, те са проведени на основата на Закона за обществените поръчки. Аз също смятам, че в този закон има някои неща, неща, които трябва да се променят, особено свързани с поръчките с въоръжение, бойна техника и така нататък, защото там става въпрос за специфична тема. По отношение на това защо са закупувани втора ръка автобуси. На мен също ми се иска, а едва ли на някого в Министерството на отбраната не му се иска да бъдат закупени нови. Не е въпросът в приоритети и не е въпросът в планиране на средствата. Въпросът е в наличието или липсата на средства. При липса на достатъчно средства да се закупят нови автобуси, правиш възможното, за да не спре войската – да не се наложи да ходи пеша от едно населено място до друго, на месторабота и така нататък. Купуваш такива автобуси според каквито финансови възможности имаш. Разбира се, само след няколко месеца ще започне отново обсъждането на държавния бюджет за следващата година. Ще се радвам да бъдат подкрепени всички инициативи на Министерството на отбраната за повече средства за Въоръжените сили, за заплати, за нови автобуси и за нова техника. Така че тогава, ако парламентът гласува един по-голям бюджет, включително за превозните средства, които се ползват от военнослужещите, аз ще бъда благодарен и ще направим процедура за нови, иначе финансовите средства стигат за това. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Вицепремиер, за отговорите и за участието в парламентарния контрол днес. Продължаваме с въпроси към господин Кирил Ананиев – министър на здравеопазването, който ще отговори на въпрос от народния представител

Ви, господин Председател. Уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър, през месец февруари 2019 г. парламентът на Република България Ви възложи няколко сериозни задачи във връзка с преструктурирането и повишаването на ефективността на трансплантационната програма и свързаната с нея донорска програма на територията на Република на месец юни имаше изслушване в парламента, в което ние представихме, и Вие се съгласихте с нашите аргументи за съществени пропуски в структурирането на програмата, липсата на Раздел „Клетъчна трансплантация“, липсата на обемен и задълбочен анализ на донорските ситуации в болниците, които имат договор с Министерството на здравеопазването. Моят въпрос към Вас е: какво е Вашето виждане и след изслушването какви са конкретните мерки, които е предприел ръководеният от Вас екип, за да може наистина още преди формирането на новата финансова година във връзка структурирането на бюджета да бъдат набелязани конкретните мерки за стимулирането както на трансплантационната, така и на донорската програма? Благодаря Ви, господин Председател. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми професор Михайлов. Имате думата за отговор, уважаеми господин Министър. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми професор Михайлов, рамката на Проекта на Националната програма за насърчаване на донорството и подпомагане на трансплантациите в Република България обхваща периода 2019 – 2023 г. Стратегическата цел на Програмата, направленията, които включва, и оперативните дейности за постигане на стратегическата цел представих пред Вас по време на изслушването по темата на 6 юни тази година. И все пак с оглед идентифицирането от редица експерти и от обществото като цяло на предизвикателствата в посочената сфера, първоначалният проект на Програмата обхвана чувствителните за нашата страна въпроси – белодробната, бъбречната, сърдечната и чернодробната трансплантации. Процесът на обсъждане и съгласуване на Проекта позволи да откроим допълнителни въпроси, засягащи и клетъчната трансплантация. В тази връзка предоставихме Проекта на програма на специалистите в сферата на трансплантацията на хемопоетичните стволови клетки. Убеден съм, професор Михайлов, че клетъчната трансплантация ще допълни и обогати Националната програма. Във връзка с подготовката на финансовата обосновка на Проекта на Националната програма бих искал да подчертая, че през месец юни тази година представители на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ проведоха проверки на донорските и трансплантационните центрове в страната. Към момента Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ подготвя справка с информация относно необходимото финансиране на предтрансплантационната подготовка, трансплантациите и следтрансплантационното наблюдение. Справката ще съдържа данни какви са извършените разходи за тази дейност през 2018 г., както и прогнозата за 2019 – 2020 г. В окончателния вариант, професор Михайлов, на Програмата ние ще включим цялостен и пълен анализ – какъвто Вие пожелахте да го видите, защото и в онзи момент, когато се обсъждаше в пленарната зала, го имахме, но го дадохме в по-съкратен вид. Тогава поех ангажимента, ако Вие го искате, лично, самостоятелно да Ви го предоставя. Другото нещо, което поех като ангажимент тогава, по-скоро Ви информирах – през миналата седмица бях на съвет на министрите на здравеопазването на Европейския съюз в Люксембург. Там проведох срещи с всички министри, но с основни министри на държави, в които тази дейност е много развита – Германия, Холандия, Испания, Унгария и други държави, проведохме конкретни разговори за това как може да си партнираме в тази насока. Те приеха моето предложение и днес ще подпиша официални писма, за да можем да определим конкретните ангажименти в това сътрудничество, като то ще бъде основно в две насоки: първо, за обучение на наши екипи по отношение на трансплантациите, обмяна на опит за добри практики по отношение на донорството и това, което също е много важно – когато създадем наш център за извършване на трансплантации в страната, първите пет пет операции или колкото е необходимо, да бъдат извършени в присъствието на техни водещи специалисти, за да сме сигурни – говоря за белодробната трансплантация, че ще започнем с успех извършването на тази трансплантация в нашата страна. Благодаря Ви. Благодаря Ви, министър Ананиев. Професор Михайлов, имате думата за реплика. Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър, внимателно изслушах отговора Ви и ще си позволя да акцентирам в моето отношение върху няколко основни пункта.

върху отделни нейни фрагменти, които не са развити на територията на страната, каквато е белодробната трансплантация, тъй като, виждам, че тя непрекъснато изпъква във Вашите мисли – явно, това е един много болезнен въпрос. Технологията на трансплантациите, технологията на донорството е отдавна добре проучена на територията на континента Европа, има опит. Българските трансплантолози, екипите, които участват в цялата дейност по маркиране на евентуален донор, експлантацията и ревизирането на трансплантациите, имат вече готовност да работят на много добро европейско ниво. Големият проблем, който Ви подсказах и по време на изслушването, когато разговаряхме по тези въпроси, пред уважаемата парламентарна зала, е въпросът за финансирането. този въпрос не опира до това да се направи анализ и отчет какви средства са изразходвани миналата или тази година и евентуално за следващата година, а опира до законодателна инициатива, която ние скоро ще предприемем за рязка промяна изобщо във финансирането на трансплантациите, тъй като всички колеги, с които говорих и които се занимават с отделните направления на органна трансплантация, а и на клетъчната, споделят откровено, професионално, най-добронамерено, че основният проблем е икономически. Не че липсват финанси, а че те не са ориентирани в тази посока. На второ място, това, което се опитах и тогава, и сега отново ще си позволя да го споделя пред Вас най-добронамерено, на което трябва да се обърне внимание, е проблемът за вътрешни промени в Програмата. Не искам да влизам в подробности пред уважаемата зала и зрителите, които в момента ни гледат, за да Ви кажа, че има много голям напредък в бъбречните трансплантации, които вече не са от съвместими групово донор-рецепиент чрез използването на сериозна имунна супресия.

госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми професор Михайлов, ние нямаме никакво различие по отношение на въпросите, които поставихте преди малко. Естествено, и като финансист аз разбирам, че един от основните проблеми, който досега не е бил решен и осигурен по отношение на трансплантациите, е финансовият ресурс и организационната част, за да бъде той реализиран най-ефективно, защото необходимите средства са не само за самата трансплантация, а за предтрансплантационното наблюдение и най-вече и като разход след трансплантационното наблюдение, и ако се наложи, лечение на тези хора. Така че програмата, която сме направили, във финансовата ѝ част, както казах, ние работим в момента по нея, обхваща всички тези елементи и ние съвсем честно и откровено ще излезем и ще кажем: ако искаме наистина да имаме трансплантации в глобалния смисъл на думата, да бъдат на равнището на Европа и на света, трябва да осигурим всичките необходими финансови и материални ресурси, в това число и по отношение на възнагражденията на хората, които извършват тази дейност, по отношение на нашите хора по места, които се занимават с намирането на донори, така и по отношение на стимулиране на семействата, които осигуряват донора на своите близки – въобще целия период. Ние нямаме никакви различия. Когато сме готови с финансовите разчети – предполагам, че това ще стане с бюджетната процедура за 2020 г., тогава ще видите, че ние наистина сме обхванали целия процес,

госпожо Председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин Министър! По време на блиц контрола миналата седмица си позволих да поставя този въпрос пред Вас и получих Вашия отговор.

поради какви причини, независимо от подкрепителните писма и на директора на Центъра по наркомании – европейския, и на директора на Центъра по терапевтични общности, Вие сте предприели тази мярка, която, както Ви казах, поставя на едно място две съвсем различни по своята характеристика дейности? Едната дейност е по контрола на програмите срещу опиеви агонисти и наркотични вещества,

което беше видяно и по време на срещата, посветена на наркоманиите, в Здравната комисия от представители на така наречения Фокусен център по наркомании към Националния център по обществено здраве, които са явно ориентирани към проблеми на статистиката, свързани с наркоманията, а не с контрола на реално действащи и съществуващи програми. Според мнението не на преобладаващата, а на решаващата част от специалистите, които се занимават с този толкова сериозен проблем не само в България, а и в целия свят, закриването на този център би представлявало сериозна крачка назад в осъществяването на ефективна борба с този тежък порок в обществото. Благодаря Ви, госпожо Председател. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, професор Михайлов. Господин Министър, заповядайте за отговор. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми професор Михайлов, С Постановление № 14 на Министерския съвет от 1994 г. Държавната факултетска болница по наркомании и детски болести „Простор“ е преобразувана в Национален център за наркомании към Министерството на здравеопазването на основата на болничната база в Суходол, на Катедрата по психиатрия и Трудово-лечебното стопанство на базата в Суходол. С Постановление № 69 на Министерския съвет от 2001 г. Националният център за наркомании е преобразуван в Национален център по наркомании (НЦН) към министъра на здравеопазването. В момента Националният център по наркомании е с 20 щатни бройки, от които заетите са 18. Състои се от две специализирани дирекции: Национален фокусен център за наркотици и наркомании, проучвания и информация – с 5 щатни бройки, и „Методологическо ръководство и координация на дейностите за намаляване търсенето на наркотици“ – 9 щатни бройки. Дирекция „Административно-стопанско и правно обслужване“ е с 6 щатни бройки. Обобщено: в Националния център по наркомании 14 експерти изпълняват функциите и задачите, определени с Правилника на Центъра, и шест щатни длъжности администрират тяхната дейност. Министерството на здравеопазването предлага двете специализирани дирекции, запазвайки всичките си функции и щатните бройки, да бъдат включени в състава на Националния център за обществено здраве и анализи. Една от причините наркотичната зависимост да се разглежда в по-широк аспект на общественото и психичното здраве е това, че през последните години съществено е повишен броят на пациенти, постъпващи за лечение в психиатрично лечебно заведение с много тежки усложнения. Другата причина, налагаща спешно да се потърсят възможности за по-голяма компетентност в областта на наркоманиите, е Проект на новата национална стратегия за борба с наркотиците. Считаме, че само с капацитета на двете дирекции към Националния център по наркомании не е възможно да се покрият всички дейности по Стратегията. Чрез вливането в структурата на Националния център по обществено здраве и анализи експертите от Националния център по наркомании биха могли да използват капацитета на Центъра в областта на зависимостите и наркоманиите. Сградата, в която в този момент се помещава Националният център по наркомании, е с изтекъл договор със Столичната община, като всички възможности за неговото уреждане са категорично отхвърляни от общината. Министерството на здравеопазването взе решение структурата на Националния център по наркомании да бъде прехвърлена в сградата, където се помещава Националният център по обществено здраве и анализи, защото от гледна точка на целесъобразното изразходване на обществения ресурс не е обосновано да се поддържа отделна административна структура за толкова малък брой експерти. Справка показа, че в Европейския съюз липсва самостоятелна структура с такива функции. Това го казах и миналия път, макар че Вие и тогава заявихте, че е почти във всички европейски държави. Не е така, професор Михайлов. В САЩ няколко неправителствени организации имат подобни функции и дейности. Това не е пречка тези държави да изпълняват международни и местни ангажименти в областта на борбата с наркотиците, превенцията и лечението на зависими. При преобразуването на Центъра се запазват всички негови функции и служители. Позицията на България в международните форуми ще продължи да се изпълнява от служителите, които сега работят в Националния център по наркомании. Основната задача на Националния център по обществено здраве и анализи, като част от структурата на Министерството на здравеопазването, е грижата за опазване общественото здраве на нацията. Убеден съм, че обединеният експертен потенциал на двата центъра ще доведе до повишаване резултатите в работата в областта на зависимостите и наркоманиите както на местно, така и на международно равнище. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Професор Михайлов, имате възможност да направите реплика, ако искате, допълнение и уточнение на този отговор. Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин Министър! И миналия път, по време на нашето обсъждане, Ви споделих, че виждането на специалистите е по-скоро и за двата ракурса на работа в областта на наркоманиите и тяхното повлияване съществено и успешно от държавата. Националният център по обществено здраве и анализи има функции, които са строго детерминирани и от Министерството на здравеопазването, като негов принципал, и от същността на неговата работа, която има отношение към действително съхраняване и параметриране на изискванията за опазване на общественото здраве. Националният център по наркомании и ако щете международната класификация на заболяванията ясно показва, че има две страни на борбата с този порок. Ако влезем в детайли, а Вие много добре знаете като европеец, че този проблем, за съжаление, се разраства в света, и обяснението, че понеже, видите ли, през последните години се приемали в лечебните заведения хора с много тежки вече клинични усложнения на този вид зависимост не са, така да се каже, фрапиращи, тъй като в целия свят проблемът нараства. Аз имах възможност да присъствам на едно световно съвещание, посветено на наркоманиите, под егидата на Световната здравна

невинаги този ефект – позволявам си да го споделя като клиницист и като лекар с дългогодишна практика, се постига чрез окрупняване. Аз виждам във Вас едно желание не само в областта на наркоманиите, а и въобще в областта на здравеопазването, да окрупните проблемите. Има логика в това, когато се окрупни един проблем – Вие знаете в историята на човечеството има такива фази, в които се сливат големи обединения, за да се търси решение. Но, повярвайте ми, вслушайте се, ако искате, направете срещи със специалистите в тази област, които са изложили своето мнение на сайта на Министерския съвет, за последен път да проверите дали действително тяхната теза не отговаря по-добре на исканата от Вас цел, която сте си поставили да постигнете. Благодаря Ви, госпожо Председател. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, професор Михайлов. Заповядайте за дуплика, министър Ананиев. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми професор Михайлов, аз ще кажа само две изречения. Считам, че решаването на проблемите, свързани с наркоманиите, са част от решаването на проблемите за опазване на общественото здраве на населението на Република България. От тази гледна точка аз не искам да противопоставям двете структури, даже Вие казахте – обединение на такива мегаструктури, и не виждам как с този персонал от 18 души, който има Центъра по наркомании, е такава мегаструктура, която може да прави самостоятелна политика, в контекста на общата политика по опазването на човешкото здраве. Приемам предложението, което направихте, в този вид. Нека да видим как ще заработи структурата като част от Националния център за опазване на общественото здраве и анализи – ако има наистина някакви дефекти, ние ще се постараем да ги оправим. Но аз съм сигурен, че с включването в Националния център ние ще надградим, ще подобрим работата на досегашния Национален център по наркомании. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Министър. Продължаваме с въпрос от народния представител Валентина Найденова относно практическото прилагане на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защита на личните данни. Заповядайте, доктор Найденова. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, колеги! От 25 май 2018 г. влезе в сила Регламент на Европейския съюз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 в досега действащата нормативна уредба. Предвид задълженията на администраторите, обработващи лични данни, уважаеми господин Министър, моля да ми отговорите на следния въпрос: какви действия е предприело Министерството на здравеопазването

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми професор Михайлов, във връзка с практическото прилагане на Регламент (ЕС) 2016/679 в Министерството на здравеопазването е създадена постоянно действаща работна група, която извърши вътрешен анализ на дейностите по обработване на личните данни. Въведени бяха организационни мерки: - обучения на служителите – персонална защита; - утвърдени Политики – за поверителност при обработване на лични данни, за защита на личните данни, за неприкосновеност на личните данни, за поверителност и защита на личните данни, за контрол на достъпа – документална защита, за контрол на достъпа до сградата, за поверителност на персонала, за поверителност на видеонаблюдението и процедури – за оценка на въздействието, за защитено унищожаване на носители на информация, за управление на нарушенията, за уведомяване при нарушения с лични данни и други. Въведени бяха и технически мерки за осигуряване на сигурността на мрежово и приложно ниво – централизирано управление на потребители и роли, използване на цифрови подписи за за достъп до системи, регистри и бази данни на служителите в зависимост от служебните им задължения, наблюдение и контрол на класифицирана информация и други. Предвидено е също средствата за защита на личните данни да са неразделна част от софтуерните приложения. Това изискване е заложено във всички нови разработки в областта на информационните и комуникационните технологии, включително и в проектите от Националната здравно-информационна система. В Министерството на здравеопазването е обособено отделно помещение, в което са разположени комуникационно-информационните системи, осъществява се денонощна охрана, контролиран достъп до помещенията и видеонаблюдение. Определено е длъжностно лице по защита на данните. Министерството на здравеопазването обработва личните данни законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин. Личните данни се събират за конкретни цели, свеждат се до минимум при обработването, съхраняват се в подходяща форма и се обработват по начин, гарантиращ подходящо ниво на сигурност. В Министерството се води Регистър на дейностите по обработване на лични данни в съответствие с чл. 30 от Регламента. За защита на личните данни Министерството на здравеопазването е сключило споразумения за обработване на лични данни с всички свои доставчици на услуги, включително и с второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на здравеопазването. По постъпила в Министерството на здравеопазването информация от всички второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на здравеопазването същите са въвели подходящи организационни и технически мерки за защита на личните данни, определили са длъжностни лица по защита на данните и са провели обучения на служителите. Благодаря Благодаря Ви, господин Министър. Доктор Найденова, заповядайте за реплика. Уважаеми господин Министър, колеги! Както знаете, информацията седи в основата на пазарните отношения, а съвременното здравеопазване в Република България е основано на пазарни принципи в медицината. Много често информацията, ползвана за търговски цели, е в нарушение не само на търговски правила, но и на морални и етични норми в здравеопазването. С моя въпрос, господин Министър, си позволих да насоча Вашето внимание към специфичните отговорности, които носи Министерството на здравеопазването и неговите поделения, особено прилагайки чл. 54 от Регламента, който гласи, че обработването на специални категории лични данни, може да е необходимо по съображение от обществен интерес в областта на общественото здраве, без съгласието на субекта на данните. Това обработване следва да бъде предмет на подходящи и конкретни мерки с оглед защита на правата и свободите на физическите лица. Днес, господин Министър, доказахте пред нас, че в Министерството на здравеопазването и неговите поделения е изградена политика на поверителност при обработка на личните данни, за което Ви благодаря. Искам да Ви напомня, че администраторите и обработващите лични данни съгласно Регламента, следва да бъдат и насърчавани да предоставят допълнителни гаранции чрез договорни ангажименти, които допълват, разбира се, стандартните клаузи за защита. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, доктор Найденова. Няма да има дуплика след благодарностите, господин Министър. Продължаваме с въпрос от народния представител Георги Михайлов относно липсата на стратегически антитуморни средства на територията на Република България. Заповядайте, професор Михайлов, имате думата. Благодаря Ви, госпожо Председателстващ. Уважаеми колеги! Уважаеми министър Ананиев, аз винаги съм се стремял в нашите дискусии в залата да запазя добрия тон и добрата колаборация. Ще ме извините, че този път тонът ми ще бъде доста остър, но става дума за проблем, който наблюдавам вече от много години и, за съжаление, нито при екипа, ръководен от Вас, нито при предишните екипи съм видял ефект, който да е постигнат в интерес на българските граждани. Става дума за това, че с различни законодателни инициативи и наредбови промени през последните години обемът на обемът на лекарства изобщо, в това число и на антитуморни медикаменти, които отпадат от регистрация – като не бих искал да чувам отговора, че това е въпрос на фирмите, които си решават тези неща, това е въпрос на така наречената недалновидна лекарствена политика. Не искам да хвърлям върху Вас всички обвинения, но това продължава вече с години, което поставя на жестоко изпитание българските граждани, попаднали в тежкия водовъртеж на едно сериозно, но в условията на ХХI век, лечимо заболяване, каквото е едно онкологично заболяване. Когато написах този въпрос към Вас преди около 20 дни, ставаше дума за един от стратегическите стари, най-известни, но използващи се масово в антитуморната клинична практика препарат „Винкристин“. Днес, за да бъда коректен към Вас, се обадих на колегите си и те ми заявиха, че винкристинът се е появил, но сега пък е изчезнал винбластинът, тоест ние се движим в едно зловещо домино.

съдбата на десетки, да не кажа стотици български пациенти със злокачествени заболявания. Искам да Ви попитам: не какви мерки, а докога ще продължава това домино да се играе на територията на Република България – и както Ви споделих вчера по време на заседанието на Здравната комисия, българските граждани да са принудени да ходят да си купуват антитуморни медикаменти от съседна Гърция, от съседна Турция, от съседна Сърбия, от съседна, бога ми, Македония? Тези, които могат отиват, тези, които имат близки – ги изпращат, а този, който няма никого – какво се случва с него? Какво е Вашето отношение към този толкова сериозен за българските граждани въпрос? Благодаря Ви, госпожо Председател. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, професор Михайлов. Министър Ананиев, заповядайте за отговор.

към момента в страната ни има разрешен за употреба лекарствен продукт с търговско наименование „Цитокристин“ 1 мг инжекционен разтвор, съответстващ на международното непатентно наименование „INN-винкристин“. Същият няма регистрирана цена и не е включен в Позитивния лекарствен списък. Упълномощеният представител на притежателя на разрешение за употреба на продукта „МС Фарма“ АД е подал уведомление за преустановяване на продажбата му на територията на България, в съответствие с изискванията в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, до Изпълнителната агенция по лекарствата на 19 юни 2017 г. поради наличие на търговски причини. Продуктът е изключен от Позитивния лекарствен списък на 24 юли 2018 г. Непосредствено след изключването му от Позитивния лекарствен списък, с цел обезпечаване на терапията на нуждаещите се пациенти, Министерството на здравеопазването е предприело необходимите действия и е включило лекарствения продукт „INN-винкристин“ в списъка по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, което дава възможност доставките и прилагането му в лечебните заведения за доболнична помощ в страната да продължат по реда на Наредба № 10 от 17 ноември 2011 г. за условията и реда за лечение с неразрешени за употреба в Република България лекарствени продукти, както и за условията и реда за включване, промени, изключване и доставка на лекарствени продукти по списъка по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. По информация на Изпълнителната агенция по лекарствата в Агенцията регулярно постъпват за съгласуване протоколи от лечебните заведения за болнична помощ в страната за осигуряването на продукта, като само за периода от 1 април до 11 юни тази година са постъпили 19 протокола от шест лечебни заведения. Общото доставено количество, което е заявено от лечебните заведения за оказания период, е 1128 ампули. По отношение на констатирани затруднения в доставките на лекарствени продукти за лечение на онкологични заболявания в Министерството на здравеопазването в началото на месец юни постъпи сигнал от лечебно заведение за липса на пазара на лекарствен продукт INN-темозоломид. След спешно извършена проверка от регулаторния орган представителят на притежателя на разрешението за употреба на конкретния лекарствен продукт посочи като причина за липсата на доставки в страната регулаторни процедури вследствие на Брекзит. Предвид възникналия проблем в доставките и необходимостта от осигуряване на терапия на нуждаещи се пациенти, компанията внесе в страната от Холандия спешно 2 хиляди опаковки от лекарствения продукт, който вече е наличен в болничните аптеки. В заключение: въпреки наблюдаваните проблеми в много страни от Европейския съюз, включително и в България, по отношение ритмичността на доставките на някои лекарствени продукти на притежатели на разрешение за употреба, базирани в Обединеното кралство, породени от преместването им в страни от Европейския съюз, Министерството на здравеопазването ще продължи да полага усилия в посока обезпечаване потребностите на българските граждани от лекарствени продукти. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. Заповядайте за реплика, професор Михайлов.

Вие ме изненадахте. Аз не очаквах, че Брекзит се е превърнал в причина за неритмичните доставки. И позволете ми да не се съглася с това, ще Ви обясня защо съвсем кратко и съвсем ясно. Повечето от тези медикаменти, за които говорите, са с многогодишна история. Те имат няколко генерични производители в света, да не кажа, че някои от тях имат повече от И това, което е грешното и то сериозно грешното в лекарствената политика на Министерството на здравеопазването – не само на Вашия екип, който, за съжаление, продължава, а и на предишните, е, че с изключителна лекота, което много ме тревожи, прехвърля всички тези проблеми през митичната митичната Наредба № 10 – и това Ви го казах и вчера, ако си спомняте, върху нещастните лечебни заведения, които нямат никаква – нито правна, нито финансова възможност, да следят световния пазар, да се борят с българските дистрибутори. Аз съм бил свидетел, господин Министър, когато една цена се променя 100 пъти, и то точно по този начин – през Наредба № 10. Един-единствен или двама дистрибутори влизат в картел, обявяват една цена, която е много по-висока – много добре си спомням този случай, който се появи на територията на страната, затова много пъти сме се обръщали към Вашите предшественици. Надявам се Вие най-накрая да вземете мерки като министър на здравеопазването. Това не е въпрос, не е въпрос да се пусне по чл. 266, Наредба № 10 списъкът, който ние всяка година даваме на Министерството на здравеопазването. Въпросът е една сериозна институция, каквато сте Вие, каквато е Националната здравноосигурителна каса, да получи възможността да защитава своите граждани, а не това да бъде оставено в ръцете на лечебните заведения. Това се случи миналата година при този ЗИД, който тук мина за прехвърлянето и даването на възможност без обществена поръчка, което е още по-, да не кажа точната дума, защото това дава възможност на изключително променливи – не казвам друго, цени да се купуват медикаменти, които не са регистрирани на територията на страната, но до които се допират стотици български граждани. Затова много Ви моля да не търсим причината в Брекзит. Пак повтарям: тези препарати са доста стари исторически, те имат много генерични производители, а да се даде възможност на една крупна организация и институция, каквато е Министерството на здравеопазването или НЗОК, да се заеме с този въпрос и да го реши в интерес на българската нация. Благодаря Ви, госпожо Председател. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, професор Михайлов. Дуплика? Няма да има. Продължаваме с декларация от името на група. Госпожо Нинова, заповядайте. Имате думата, след което ще продължим с парламентарния контрол. Уважаема госпожо Председател, господин Министър, дами и господа народни представители и специално двама колеги от ГЕРБ! Какво се случи в последните седмици в българския политически живот? Четири неща, които бихме събрали в една дума – подмяна. Уважаеми български граждани, Вие бяхте употребени в политическата игра на Бойко Борисов. Първата подмяна – Вашето справедливо искане за намаляване на партийните субсидии беше употребено и подменено с опит да се узакони купуването на политици и цели партии от олигарси чрез частно финансиране на партиите. Не че и сега това не се случва, но сега това е престъпление и го има в Наказателния кодекс. Внесените предложения щяха да избелят това престъпление и да го направят закон. Това е поредният опит на управляващите да превърнат корупцията в законна. Втората подмяна – официалното управляващо мнозинство беше подменено от скритото. Коалицията ГЕРБ и „Обединени патриоти“ не управлява страната, управляват ДПС и ГЕРБ. Третата подмяна – истинските въпроси за Вашия живот бяха подменени от процедури. Процедурата победи бедността и неравенствата. Предложенията на БСП за данъчни облекчения за млади работещи семейства, за преизчисляване на всички пенсии и намаляване на ДДС на храни и лекарства не бяха допуснати дори и за обсъждане с процедурни хватки, но много по-важно е защо не бяха – защото не са важни за ГЕРБ. Бедността и неравенствата, демографската катастрофа не са проблем за тях. И докато Ви хвърляха прах в очите, че ще намалят субсидията на един лев – между другото намерение, което никога не са имали искрено, ЧЕЗ беше продадена на втората Гинка от 1 юли ще се увеличат цените на ток и вода. А при уж огромен излишък в бюджета Министерството на финансите взема нов дълг от 400 милиона, който ще плащаме всички в следващите 20 години. Четвъртата подмяна – подменена беше за пореден път парламентарната република и правовата държава с еднолична авторитарна власт на един човек – Бойко Методиев Борисов. Ето как: без споразумение дори и с коалиционните си партньори, с които управлява – „Обединени патриоти“, управлява в кавички, без обсъждане в парламентарната група на ГЕРБ, дойде в парламента и разпореди: един лев субсидия! Разпореди го гръмко и с фанфари, и днес го оттегли тихичко и с оправдание – нямало доклад от Комисията. По същия начин от медии от Брюксел разбрахме, че държавата ще вземе нов заем от 400 милиона без обяснения за какво, за какъв срок, при какви условия, без обсъждане с обществото или в Народното събрание, където му е мястото. Това е подмяна. Хубавото е, че ние – „БСП за България“, като най-голямата опозиция, Вие – гражданските структури, омбудсманът на Републиката, президентът реагирахме на тази политика на подмяната. Докато има такъв отпор, има надежда, че ще спрем безконтролната власт, която си играе с живота на хората, единствено за да оцелее самата тя. Нека всички, милеещи за правова държава и справедливост, за нормален живот и политика за човека, да се обединим независимо от това какви постове заемаме в партиите или в държавата, независимо от това какви позиции имаме в обществото! Да се обединим и да продължим! Вярвам, че ще успеем. Благодаря Ви. Това беше декларация от името на група. Продължаваме с парламентарния контрол. Следва питане от народния представител Антон Кутев относно политиките на Министерството на здравеопазването за осигуряване на кръв и кръвни съставки. Заповядайте, господин Кутев. Имате думата.

и аз, както и много български граждани, или бих казал повечето български граждани, напоследък така се случва, че често попадам в болниците с мои близки и виждам едно и също нещо, което мисля, че всеки, на който изобщо му се е случвало в последните 20 години да попадне в болница, е виждал. И това е ситуацията, в която трябва да се прелее кръв на теб или на някой близък, единственото, което получаваш в отговор, всъщност е, че двама-трима човека, пет човека, колкото съответно е кръвта, трябва да дадат кръв. И оттук нататък се започва едно ходене по мъките, което, за съжаление, от една страна, е безизходица, която усеща всеки човек, от друга страна, е обидно, защото, за съжаление, всички знаем как се случва това. Отиваш в съответния център – това обаче става, ако си в София, Варна, Пловдив, но ако си в по-дълбоката провинция, по-трудно става, отиваш в съответния център и там стоят едни граждани, на които трябва да платиш едни пари, за да дадат кръв. Това, първо, е незаконно, но е общоприето. И, второ, в края на краищата това е изключително обидно за хората, които го правят. Очевидно аз успях, подготвяйки се за този въпрос, да формулирам няколко проблема, но примерно никъде не можах да ги реша. Говорих с няколко директори на областни болници примерно, които всички ми казаха, че има недостиг на кръв. Реално погледнато те винаги са в постоянна ситуация на недостиг на кръв, но никъде не можах да прочета колко е този недостиг. Реално погледнато аз виждам едни целеви показатели, които си поставя Министерството, които обаче се поставят на чисто административен принцип. Те не са поставени на основанието за изчисление на нуждите и аз поне никъде в документацията не можах да намеря колко е необходимата кръв за България и колко е недостигът, за да може по някакъв начин да бъде изчислен начинът, по който той да бъде набавен.

за да може оттам нататък да видим какви са начините на финансиране, какви са проблемите и защо толкова години държавата не може да заобиколи онези роми, които стоят пред центровете и които всъщност изнудват хората на практика? А между другото, аз не съм и против тях, защото е добре, че ги има, защото те поне са някакъв изход. Обидно е, плащаш си, и то в ситуации, в които общо-взето това е изключително трудно, но въпреки всичко, ако ги нямаше тях и този изход нямаше да го има. Така че става дума за един проблем, който, за съжаление, касае всички български граждани. Изключително неприятен е, защото всички сме се сблъсквали с него винаги в тежки ситуации. И по този повод моето питане към Вас е: какви са политиките на Министерството на здравеопазването за осигуряване на адекватни количества кръв и кръвни съставки за задоволяване на нуждите на здравната система в България и какви са нуждите, както вече казах? ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаеми господин Кутев. Министър Ананиев, заповядайте за отговор на питането.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 Основната цел на всички звена в трансфузионната медицина е да осигуряват безопасно, сигурно, евтино и достъпно снабдяване на пациентите с кръвни продукти, както и запазването на здравето и благополучието на донорите и на медицинския персонал, свързан с лабораторната с лабораторната диагностика, и провеждането на хемотрансфузиите. През 2018 г. са извършени 169 хил. 633 кръводарявания, което е увеличение от приблизително 3,4% спрямо 2017 г. Ръстът е за сметка на увеличението на броя на безвъзмездните кръводарявания с приблизително 4,4% и на даряванията на кръвни съставки чрез афереза с приблизително 25,6%, като фамилното кръводаряване има водещо място за осигуряване с кръв и кръвни продукти на плановите операции. Наблюдава се намаляване на извършените имунохематологични изследвания на дарената кръв в сравнение с 2017 г. Това се дължи на подобряване на диагностиката след въвеждането на автоматизирани системи в имунохематологичните лаборатории и комплексните методи за изследване на пациенти. Увеличението на броя на изследванията на дарената кръв за трансмесивни инфекции е съответно на увеличението на кръводаряванията. Намалени и унищожени или предадени за научно-медицински цели са единици, цяла кръв или кръвни съставки, като основна причина за това е подобрената диагностика и отпадане на дарители със забрани още на ниво регистрация с резултат от използването на съставения на централно ниво Национален донорски регистър като част от Националната информационна система на трансфузионната хематология, който позволява достъп до информацията за донорите в реално време. Следва да се отбележи, че в организирането на дейността по кръводаряване освен Министерството на здравеопазването и лечебните заведения, участват и структурите на Министерството на образованието и науката, на Министерството на отбраната, Българският Червен кръст, медиите, неправителствените организации и други. Очевидно е, че ангажиментът е не само на здравната система, а и на обществото като цяло. Провеждат се активни образователни и промоционални кампании сред учениците, навършили 17 години, и студентите за популяризиране на доброволното и безвъзмездното кръводаряване като хуманен и доброволен акт. В резултат дарилите кръв на подвижен екип през 2018 г. са се увеличили с 5,8% спрямо предходната година. За град София акциите са се увеличили с 33,5%, а даряванията – с 13,6%. Все по-активно става участието на неправителствените организации и медиите. С оглед осигуряване на кръв и кръвни продукти с гарантирано качество и безопасност основна цел на политиката на Министерството на здравеопазването в областта на диагностиката и лечението е да продължава да инвестира в развитието на трансфузионната система за подобряване качеството и сигурността на кръвните продукти. В тази връзка през 2018 г. беше изготвено изменение на Медицинския стандарт „Трансфузионна хематология“, чрез което в националното законодателство се транспонира Директива ЕС 2016/1214 на Европейската комисия за въвеждане на насоките за добри практики. Следващата стъпка е въвеждането на нова съвременна технология за диагностика на дарената кръв за трансмисивни инфекции, тестване чрез техника за имплефикация на нуклеиновите киселини, така така наречените NAT за осигуряване на още по-високо ниво на качество и безопасност на кръвта и кръвните съставки. Министерството на здравеопазването съвместно с Министерството на образованието и науката разработи Национална научна програма, с която започва въвеждането на молекулярния метод NАT в трансфузионната система на страната В изпълнение на Програмата ще бъдат закупени апарати от най-висок клас за извършване на диагностика на дарената кръв с необходимите консумативи и софтуерно осигуряване. Програмата включва обучение на специалисти и научно-изследователски дейности, резултатите от които ще позволят разработването на научна методология за въвеждане на NAТ технологията във всички центрове по трансфузионна хематология. тестването ще повиши сигурността на кръвните продукти и ще сведе до минимум вероятността от заразяване на пациенти или на кръвни продукти, произведени от донорска кръв, съществено ще се скъси и така нареченият прозоречен период. Така ще се надградят прилаганите към момента серологични методи на изследване за скриининг на трансмисивните инфекции с цел повишаване сигурността на диагностиката на дарената кръв. Независимо от трудностите при набирането на кръводарители на фона на намаляване и застаряване на населението центровете по трансфузионна хематология успяват да осигурят необходимите количества за спешни случаи, планови операции и трансплантации. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. Господин Кутев, имате право на два уточняващи въпроси, защото задавате питане – заповядайте, имате думата. Уважаеми господин Министър, първо, в интерес на истината може би с това трябваше да започнем, очевидно България не е в най-лошата ситуация по отношение на хематологията, на кръводаряването. Ние сме някъде в средните нива на Европа. Има държави като Гърция и Германия, които са почти два пъти пред нас, но има и други, които са много зад нас,

– аз видях в документите, че това е така, надявам се, че наистина до 2 години тази система ще приключи. Всичко това е окей, това е така и е добре. Въпреки всичко обаче, примерно в Директивата, за която споменахте, има нещо важно, на което аз искам да обърна внимание като един от въпросите. Става дума за това, че Директивата извежда доброволността като абсолютно задължителен принцип, но безвъзмездността не е задължителен принцип, той е препоръчителен. Тоест безвъзмездното кръводаряване е нещо, което подлежи на определени уговорки, и аз смятам, че по въпроса за мотивирането

имбурсират по някакъв начин и да им се плаща кръводаряването, тоест взимането на кръв, според мен е важно, за да могат да имат механизми, с които да намират съответно кръводарители. Но аз имам две други неща, които за мен са много важни. Първо, не чух нищо за нерегламентираните последици.

Това е ключов въпрос. Аз Ви задавам това питане не заради друго, а заради това, защото това е нещото, с което се сблъскват ежедневно хората в държавата. Следващото, на мен не ми е достатъчно – аз видях в документите, включително в наредбите на Министерството, как е регламентирана реакцията при кризи. Но нямам никакво усещане от това, което прочетох, че сме готови, не дай си боже, да имаме ситуация, в която трябва масово нуждата от преливане на кръв, банките и начините, по които реагираме, в момента системата се задъхва при тази среда. Да, тя осигурява за спешните случаи, но не осигурява изобщо във всички случаи, в които е необходимо. А какво става, в случай че имаме тежка и много сериозна криза? Има някакви механизми за внос отвън през Червения кръст, те обаче доколко работят и какъв ще бъде вносът, който ще дойде? Изобщо, аз не видях сериозна подготовка какво става при кризи. Това също е много важен въпрос, който трябва да мислим и, не дай си боже, да се наложи, ще се окаже, че сме закъснели.

За съжаление, те нямат пари да ги издържат, а нямат и желание да ги издържат, защото просто това е един допълнителен разход, който нищо не им носи. А какво правим – отделно, като имаш областните болници, в които е така, а общинските болници, в които няма нищо наоколо?

Уважаеми господин Министър, заповядайте за отговор на уточняващите въпроси. Господин Кутев, съгласен съм с много от нещата, които казахте. Наистина има много неща да се подобрят и усъвършенстват в тази посока, но въпреки всичко държа да кажа това, с което завърших. В крайна сметка кръвта и кръвните продукти са осигурени за спешните, плановите операции, както и за трансплантации. Безспорно в процеса на снабдяване за осигуряване на кръв и кръвни продукти има още много неща, които трябва да се направят. Едно от нещата, за които говорих, което ще ускори процеса за за оценяване на кръвта, е дали има определени заболявания – това са NAT технологиите. Искам да Ви кажа, че ние вече сме определили изпълнител

Той частично и много важно ще подпомогне целия този процес, с който бързо ще се реагира коя кръв отговаря на изискванията и тя веднага да бъде използвана в в необходимите случаи. Да, наистина има проблеми, свързани с отдалечените места. Съгласен съм, че трябва да има подвижни екипи. В момента такива има, но най-вече от Червения кръст. Наложително е да се създаде необходимата организация и в нашите областни болници, които да имат такива подвижни екипи и да могат да осигуряват такава кръв. Всички тези неща, които споделихте, аз мисля, че те са важни – ще ги имаме предвид и ще ги споделя с

Уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър, за мен са важни няколко неща като финал на този разговор засега.

но те са достатъчно скъпи. Това е отговорно обаче, защото то гарантира качеството и крайната и окончателната проверка на кръвта, доколкото разбирам, е полезно. Въпреки всичко искам да Ви върна на няколко неща, които според мен са изключително важни от гледна точка на потребителите на здравната услуга и на хората, на пациентите всъщност. Още веднъж казвам, че доброволността е задължителен принцип, но безвъзмездността не е. Тоест много сериозно трябва да помислим за това какви са механизмите, по които държавата може да осъществи възможност за възмездяване най-малкото на центровете, за да могат те да работят вече с донорите. те ще си намерят своите механизми, дори да не бъдат докрай регламентирани. Но това е първото, което според мен, е абсолютно ключово от разговора, който проведохме, и то може да стане бързо. Второто, което е много важно, са мобилните екипи. Доколкото знам, има поне една

Според мен, връщането е към директното финансиране. Как ще стане? През пътека, доколкото разбирам, не може да стане, но може да стане, примерно както се прави със Спешната помощ, както се прави с други неща там. Тоест първото, което трябва да направите, е да помислите как решаваме проблема с финансирането на тези хематологични центрове, за да може те съответно оттам нататък да са заинтересовани, за да развиват дейността си. Те иначе го искат, но нямат парите в момента, за да го направят и на практика това спъва дейността им. Така че това са две ключови неща – финансирането и съответно възмездяването, за да може да се създаде съответната мотивация. Това са неща, които според мен са важни. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаеми господин Кутев. Декларация – от името на група, най-вероятно. Заповядайте, господин Биков.

Отново бяхме обвинени в най-различни грехове, повечето от тях спекулативни. Затова от името на парламентарната група на ГЕРБ съм длъжен освен да опровергая тези думи, и да подчертая, че ние няма да променим своето поведение и своето намерение да управляваме страната нормално и стабилно. На първо място, бяхме обвинени, че сме подменили едва ли не дебата за субсидията на партиите. Ще припомня, че преди две седмици ние предложихме субсидията да стане един лев, поддържаме това предложение и имахме готовност да гласуваме за него. През цялото време колегите от БСП ни убеждаваха как трябва да се мине към диалог, как трябва нещата да се обсъдят, как трябва да обясним на гражданите какви са рисковете от това действие. Днес, когато ние проявяваме склонност за диалог, вслушваме се в различните мнения, вслушваме се в различните опасения, ни казват, че сме направили този дебат с пълното съзнание, че субсидията няма да падне и едва ли не днес вече виждаме, че БСП са застъпници за намаляване на субсидията. Не, БСП са тези, които нямат нито едно предложение по тази тема. Те не казват според тях колко лева на глас трябва да получават политическите партии. Почти всички останали политически сили в този парламент имат позиция по въпроса, а БСП е тази, която няма. Позицията на БСП е: „Нека да се пазарим!“, „Нека да преговаряме!“, „Нека да обсъдим!“ Две години обсъждаме това и ние сме склонни да продължим да го обсъждаме, но не приемаме да ни обвинявате, че по някакъв начин сме си правили някакви театри тук. Станахме свидетели и на други обвинения: държавен дълг, заробили сме пак хората. Аз си спомням как от тази трибуна и госпожа Нинова, и всички икономически и финансови експерти на БСП твърдяха, че сме взели дълг 16 милиарда през

Взехме ли 16 милиарда дълг? Не взехме. Само че тук се късаха ризи по същия начин, по който в момента се късат ризи за един държавен дълг, който всички експерти независими финансови експерти, твърдят, че е перфектен, защото лихвата в момента е на изключително ниско ниво и че това е изключително добра сделка.

Те са тези, които ще ни освободят от това робство, което, пак казвам, води до най-ниския държавен дълг в Европейския съюз, който намалява. Той не се увеличава – не само че е най-нисък, но и намалява. Затова ние можем да си позволим такива сделки, защото имаме стабилна икономика и инвеститорите се доверяват да дават дълг на ниска лихва на нашата икономика. ДДС. Пак подхванахме да стимулираме бедността и да се борим за равенство през данъчната политика. Във всяка програма на политическа партия, включително, сигурен съм, и във Вашата, мерките за подкрепа на бизнеса са дефинирани като облекчаване на данъчната тежест, затова нека да бъдем откровени. Когато предлагате намаляване на данъци, говорете, че искате да подпомогнете бизнеса, че искате да подпомогнете бизнеса на хлебопроизводството, бизнеса с издателска дейност – това ще бъде по-коректно. Ако искате да се борите с неравенството и да провеждате социална политика, направете предложения за социална политика и за помощ на тези, които се нуждаят от помощ, а не намалявайте тежестта за всички.

само Вие, че намаляването на ДДС, изобщо на данъци, подпомага нуждаещите се. Няма такова нещо никъде по света в нито една пазарна икономика! В политиката данъците и тяхното намаляване служат за стимул на бизнеса и ако сте бизнес ориентирани и искате бизнесът да бъде подпомогнат, излезте и го кажете. Накрая ще кажа това, с което започнах: започнете промяна. Не е лошо една партия дори и да е на 130 години, ако иска да бъде устойчива, да се променя. Ваша работа е кой ще Ви бъде лидер, какъв конгрес ще направите и колко дълъг ще бъде пленумът Ви. Нашата работа е да пазим държавата от Вас, защото в момента не сте в състояние да провеждате адекватна политика. Вашата партия, за съжаление го казвам, има проблеми и тя трябва да ги реши преди да направи заявка да прокарва политиката си. И още нещо – във всяка демокрация управляващото мнозинство провежда политики, а опозицията е коректив. Вие говорите как сте направили предложения ние да изпълняваме Вашата програма. Аз и друг път съм Ви го казвал: няма да изпълняваме Вашата програма, защото сме спечелили изборите, противопоставили сме се на Вашата програма, а не защото я подкрепяме – и не ни се сърдете. Пожелавам Ви успех в промяната и съм сигурен, че някой ден и Вие ще имате светло бъдеще! Благодаря. Благодаря Ви, уважаеми господин Биков. Продължаваме с парламентарния контрол. Питане от народния представител Антон Кутев към господин Кирил Ананиев – министър на здравеопазването, относно готовността за реакция на здравната система в донорски ситуации. Имате думата, уважаеми господин Кутев. Уважаеми колеги, уважаеми господин Министър! По темата за донорството, за разлика от предишната – за кръводаряването, по която си говорихме с Вас, ние никак не спим толкова добре, колкото бихме искали. В смисъл, че по брой на донори на глава от населението сме на едно от последните места в Европа. Както знаете, през тази година сравнително редовно в различни формати вече водим този разговор за съдбата на донорството и на трансплантациите в България, включително и по повод на един предишен въпрос на колегата Михайлов, включително и по повод на участието ни в Евротрансплант, и така нататък. Това, за което сме наясно дотук, е, че трябва да се водят кампании за мотивиране на донорството, което според мен всички ние се опитваме да правим. Между другото искам да спомена, че днес в град Пловдив се открива поредната чешма-паметник на донора. Тя е трета подред. Още три поне са с голямо финансиране. Така че в различни градове тази кампания ще продължи. Разбира се, Вие би трябвало да правите и се надявам, че подготвяте много по-големи кампании, защото възможностите на Министерството са по-големи. Къде обаче е проблемът? Добре, ние ще мотивираме хората да стават донори по различни механизми, включително и ние, и Вие подготвяме някакви законодателни промени, които в една или в друга степен да преместват напред тази каручка – дотук всичко ми е ясно. Въпросът е обаче каква част от донорските ситуации реално погледнато могат да се реализират във възможностите на нашата здравна система? Защото тези дни аз четох материали, че за първи път във възможностите за трансплантации, в донорски ситуации се използват вече дронове. Със сигурност знам, че от години, от десетилетия се използват хеликоптери, тоест има определена техника, която трябва да бъде осигурена, за да може да знаем, че в редките случаи, когато имаме реални донорски ситуации, те могат да бъдат реализирани на 100 Аз не съм доктор и не разбирам от медицина, но доколкото знам, експлантация на сърце може да се прави само в „Света Екатерина“ в София – поправете ме, ако греша, докато примерно черен дроб и бъбреци, доколкото знам, могат да се правят за бял дроб примерно и за панкреас трябват специалисти извън България, за да ги направят. Тоест реално погледнато дори и в случаите, в които ние имаме донорска ситуация, се оказва, че ние не можем чисто технически, кадрово да отговорим на тази ситуация и всъщност да направим всичко, което е по силите ни, за да осигурим живот на повече хора. Затова моето питане към Вас е: колко специализирани екипи има, които да реагират в донорска ситуация; къде са; каква част от донорските ситуации се реализират? ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Кутев. Имате думата за отговор, уважаеми господин Министър.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

От посочените 34 болници седем лечебни заведения са получили разрешения от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ за трансплантация на органи, така наречените трансплантационни центрове. В тях директорите са утвърдили графици за денонощно разположение на трансплантационни екипи според изискванията на Наредба № 6 от 2007 г. за утвърждаване на медицинския стандарт в областта на трансплантацията на органи, тъкани и клетки. Специализираните екипи за реакция при донорска ситуация са разположени в 34 на брой донорски бази и в така наречените трансплантационни центрове – 7 на брой. Донорските бази се намират в повечето от областните многопрофилни болници, които са 18, в университетски болници – 11, и в пет от някои частни болници, като разделението е условно. Трансплантационните центрове се намират в градовете София и Варна. Подготвили сме списъци на донорските бази и на трансплантационните центрове, получили разрешение за отделните видове

От обявените донорски ситуации, на първо място, се предлагат органи за трансплантация на български пациенти. В случай че няма подходящ реципиент, Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ има възможност да ги предложи на други европейски организации за обмен на органи. През 2018 г. при всеки случай на установяване на мозъчна смърт, при който не са били налице медицински противопоказания или отказ от близките, са осъществени експлантации с последващи трансплантации на органи. През същата година при 16 ситуации на доказана мозъчна смърт са експлантирани 43 броя органа и са направени следните трансплантации: 24 бъбречни, 14 чернодробни, 4 сърдечни. Един бъбрек не е трансплантиран поради установена малформация. В периода август – декември 2018 г. на Евротрансплант са предоставени два черни дроба, един бял дроб и два бъбрека. През 2019 г. до момента има 5 случая на доказана мозъчна смърт, завършили с експлантация и последваща трансплантация на шест бъбрека,

нека да припомня на гражданите и на колегите, които ни гледат в момента, че нашето неучастие в момента в Евротрансплант се дължи на факта, че всъщност имаме 10 пъти по-малко донори в държавата, отколкото са необходими, за да покрием нормативите. Разбира се, Евротрансплант е неправителствена организация и не сме длъжни да участваме там, но общо-взето чисто териториално, това е място, където би трябвало да го правим, а и другите организации имат сходни изисквания. При всяко положение тръгваме от изходната точка, че имаме нужда 10 пъти да качим донорските ситуации и оттук нататък с Вас вече говорим за това какви са резервите и по какъв начин може това да стане. От една страна, трябва да стане през убеждаване на хората да да се съгласяват и да участват по този начин с целия драматизъм на тази тема, но другото, на което трябва да обърнем внимание все пак, е до каква степен държавата си е свършила работата по отношение на

черният дроб и бъбреците са повече, защото те могат да се правят на много повече места. Аз не знам какъв е анализът, защо от 16 човека само четири са сърцата и, доколкото разбрах, мисля, че само едно казахте, че е изпратено в Евротрансплант, значи пет са реализирани, тоест има 11, които не са.

правим 2-годишно по една, и то, ако и те се случат, защото няколко години не се случваха. При тези огромни разлики всеки от тези органи е изключително важен. Затова обръщам внимание на това – имаме ли необходимата техника, каква техника ни трябва? трябва? Аз гледам, че по света това се прави – пак се връщам, прави се с хеликоптери, прави се с дронове, прави се сигурно и с линейки. Предполагам, че по-голямата част – ситуацията на мозъчна смърт, се случва в болниците, където има някакво оборудване, но те се случват и по пътищата. Тоест какви са нуждите на системата, включително и финансовите нужди? Моята цел в този случай е да подпомогна процеса и да Ви дам мотивацията да направите така, за да си направим едновременно сметка какво ни трябва като организация, какви пари трябват, и при положение че досега колегите отчитаха 3 милиарда излишък, не излишък, а

Имате думата за отговор, уважаеми господин Министър. МИНИСТЪР КИРИЛ АНАНИЕВ: Уважаеми господин Кутев, абсолютно сте прав, че спестявания точно от необходимите средства за трансплантация не бива да се правят. Неслучайно на на един от предходните въпроси аз заявих, че ние правим наистина много подробен финансов план на Националната програма по трансплантации и там ще се обхванат всичките процеси, включително и процесите, които са свързани със стимулиране на донорството. Във финансовата част на Националната програма, Вие ще видите, че сме направили една съвременна европейска програма с обхващане на всички проблеми, свързани с предтрансплантационния период, трансплантацията и следтрансплантационния период, както и всички проблеми, свързани с донорството. Абсолютно сте прав и за друго, че е необходимо да осигурим въздушен санитарен транспорт в случаи на донорски ситуации. Вие знаете, че в момента ползваме този транспорт на Авиоотряд 28. Аз съм убеден, че това е недостатъчно, като в същото време в този Съвет на министрите, за който казах преди малко, че бях миналата седмица в в Люксембург – там беше поставен въпросът за инвестициите в областта на здравеопазването за следващия планов период, като всяка една държава си докладва потребностите и в какви направления има нужда от инвестиции. Един от основните ни приоритети беше трансплантациите като финансиране с европейски средства, разбира се, съвместно с национален ресурс, който ще се отдели, както и необходимостта за осигуряване поне на три или пет санитарни хеликоптера. Представителите на Европейския съвет съвсем обективно приеха нашето първо предложение. Ние, разбира се, ще си го мотивираме и когато представим необходимите проекти за защита на финансовата рамка за следващата година, надявам се този проект да бъде одобрен, така че работим и в тази посока. Благодаря.

господин Министър, уважаеми колеги! Радвам се, разбира се, и смятам, че наистина е важно да се мисли за тези инвестиции. Добре е, че го мислите. Не знам, ако го мислим в рамките на следващия планов период на Европейския съюз, колко време и как ще се случи

Вие виждате, че от началото на годината от нашата парламентарна група предприехме серия питания и други мероприятия, с които да мотивираме тази дейност. Аз напълно разбирам, че министърът на здравеопазването е притиснат от изключително много нужди, и когато подхваща някоя кампания в защита – дали ще бъде на донорството, дали ще бъде на кръвопреливането и така нататък, аз го правя с идеята, че това е изключително важно за гражданите и, че в крайна сметка, това е смисълът на опозицията, когато притиска изпълнителната власт, за да могат да се решават конкретни проблеми. В същото време си давам сметка, надали аз ще определя кое е най-важното. Вие би трябвало да знаете кои са приоритетите в системата и дето се вика, те, парите, като ги сваляте в едно място, ги вадите от друго. Тоест, това цялото е механизъм, който си има своите сложни взаимодействия, които са изцяло във Ваша власт в момента. Въпреки всичко има две неща, които искам като извод. Едното беше как правим така, че да имаме необходимата техника, но пак като и при предишния въпрос, стигаме до това – ние може да имаме необходимата техника, но ако хората не са подходящо мотивирани, включително финансово, това няма да стане. Доколкото разбирам, има сериозни проблеми с координаторите, в смисъл с това как се мотивират координаторите. Те биха могли да променят системата на мотивация. Надявам се, предполагам, че работите и по това, но ние трябва специално по отношение на донорството и на трансплантациите спешно да правим промени, защото там, както Ви казах, ние очевидно сме на последните места в Европа, а това са човешки животи. Тези промени костват реални човешки съдби буквално всеки месец, така че разчитам на това, че ще продължите работата в Благодаря Ви, уважаеми господин Кутев. Продължаваме със следващия въпрос към министър Ананиев. Той е от народния представител Кристина Сидорова относно актуализиране на Наредба № 6 за здравословното хранене на децата и публикуване на актуализиран Сборник с рецепти и Ръководство за здравословно хранене на деца от три до седемгодишна възраст. Имате думата, уважаема госпожо Сидорова.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 С писмо на Министерството на здравеопазването, № 74-01-69 от 5 септември 2018 г., е утвърден актуализиран вариант на Сборник с рецепти за хранене на деца от три до седемгодишна възраст в детските заведения. Този сборник е разработен от екип специалисти от Националния център по обществено здраве и анализи. За съжаление, вече повече от девет месеца той не е публикуван, тъй като първо трябва да бъде актуализирана Наредба № 6 за здравословно хранене на децата от три до седемгодишна възраст. Само припомням, че тази Наредба не е актуализирана от 2011 г. и тя вече не отговаря на стандартите, заложени в Наредба № 1 за физиологичните норми на хранене на населението. Според Наредба № 1 среднодневните потребности от въглехидрати и енергийна стойност на храната са значително намалени за всички възрастови групи след тригодишна възраст. Имайки предвид, че едно от ключовите предизвикателства за здравето на децата според Националната здравна стратегия до 2020 г. е наднорменото тегло и риска от затлъстяване, считам, че здравословното хранене и формиране на хранителни навици в детските заведения трябва да бъде активна и постоянна държавна политика. Тук правя едно уточнение, че само четири дни след като зададохме въпроса, проектът за нова наредба е публикуван в Портала за обществени консултации. Знам, че има доста пропуски в тази наредба и вярвам, че докато текат консултациите, те ще бъдат изчистени, но въпреки това въпросът ми към Вас е: кога ще приключи процесът по актуализация на Наредбата и кога новият актуализиран сборник, по-известен като Рецептурник, ще бъде публикуван? Благодаря.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

През 2018 г. след преглед на съществуващите научни доказателства, документи на Европейския орган по безопасност на храните, становища на водещи международни организации и други бяха актуализирани физиологичните норми за хранене на населението в България. Актуализираните физиологични норми определят потребностите от енергия и хранителни вещества на отделните популационни групи от населението, които трябва да се осигуряват чрез адекватно хранене за съответната възраст, пол и физическа активност. Новата наредба за физиологичните норми за хранене (Наредба № 1 от 2018 г. за физиологичните норми за хранене на населението) определя рамката, въз основа на която трябва да се променят променят действащите наредби за здравословно хранене на отделните възрастови групи, в това число и споменатата от Вас Наредба № 6 от 2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от три до седем години в детските заведения. С цел осигуряване на здравословно, адекватно и пълноценно хранене на децата в детските заведения чрез въвеждане на изискванията и референтните стойности за прием на хранителни вещества и енергия е разработен Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2011 г. Внедряването в практиката на актуализирания продуктов набор ще способства за създаване на здравословни навици за хранене при децата, което ще бъде основа за изграждане на здравословен модел на хранене през детството. Осигуряването на разнообразно и балансирано здравословно хранене и подходящ хранителен модел и навици при децата ще създаде условия за дългосрочно добро здраве и намаляване на риска от хронични незаразни заболявания в по-късни етапи от живота им. Проектът на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2011 г. е публикуван за обществени консултации на интернет страницата на Министерството на здравеопазването и на Портала за обществени консултации на 10 юни 2019 г. за срок от 30 дни. С цел улесняване на въвеждането в практиката на Наредбата за здравословно хранене през 2004 г. е публикуван Сборник рецепти с наръчник за хранене на децата от три до седемгодишна възраст. През 2018 г. е разработен актуализиран вариант на Сборника, който ще бъде отпечатан и предоставен на заинтересованите детски заведения за ползване след обнародването в „Държавен вестник“ на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2011 г. Така Сборникът ще бъде в пълно съответствие с международните препоръки, националния опит и нормативната уредба за организирано хранене на децата в тази възраст. Благодаря.

срок да бъдат актуализирани и Наредбата, и Сборникът, защото, както казах и преди малко, от коментарите на специалисти, които са ангажирани и които работят в сферата на здравословното хранене на децата, се вижда, че има някои неща и някои теми, които са пропуснати в новата наредба. Вярно е, че те ще бъдат взети предвид, като например: повече плодове и зеленчуци, повече салати, намаляване на количеството тестени изделия, намаляване на количеството месо и качеството на месото. Още нещо, нека да бъде затегнат контролът по това как се изпълнява Наредба № 6, защото и старата наредба не е лоша, но дали се изпълнява реално?! Самата аз си направих труда да проверя обществените поръчки за хранене на деца в детските градини в една община. Част от продуктите, които се поръчват там, не отговарят на изискванията, които са заложени в Наредбата към момента. Това, което Вие предлагате, е затягане на правилата и на качеството на храната, така че призовавам към един по-добър по-добър процес на контрол върху качеството на хранителните продукти, които даваме на нашите деца. Надявам се, че Сборникът с рецепти или по известен като Рецептурник, ще бъде готов за началото на новата учебна година и българските деца до седемгодишна възраст ще имат

Той е от народните представители Цветан Топчиев, Филип Попов и Валентина Найденова относно управление на Многопрофилна болница за активно лечение „Света Петка“, град Видин – актуален размер и структура на разходите за персонал,

Господин Министър, Многопрофилната болница за активно лечение „Св. Петка“ АД – град Видин, е едно от дружествата с над 50% държавно участие. Към момента тя е в тежко финансово състояние възнагражденията на медицинските специалисти по здравни грижи са малко над минималната заплата. Бих казал, това са символични възнаграждения, изобщо неадекватни за труда, който полагат. Съвсем нормално и резонно е те да протестират. тези протести са вече четвърти месец, въпреки че бяха поети някакви ангажименти от Вас и от министър-председателя. При среща с директора на болницата им е казано, че средства за увеличаване на възнагражденията им и подобряване на условията на труд няма.

ни притеснява и имаме опасения за нормалното функциониране на видинската болница. В тази връзка моля да ни отговорите на следните въпроси: какви мерки е предприело и ще предприеме Министерството на здравеопазването за ефективното, ефикасното и икономичното управление на дружеството в качеството Ви на принципал?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

Многопрофилната болница за активно лечение „Света Петка“ АД – град Видин, е акционерно дружество по смисъла на Търговския закон, в което държавата притежава 83,25% от капитала, а останалата част от капитала е разпределена между общините от региона, региона, управлява се от Съвет на директорите, който се избира от Общото събрание на акционерите. В тази връзка следва да се има предвид, че министърът на здравеопазването упражнява правата на държавата като акционер в дружеството, неговите права и задължения са съответно с оглед на това му качество. Съгласно Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор управленската отговорност е на Съвета на директорите. Бих искал обаче да Ви информирам за предприетите от Министерството на здравеопазването действия за разработване на проекти на нормативни актове, целта на които е да се постигне по-добро финансово управление и стабилизиране на финансовото състояние на лечебните заведения. Министерството на здравеопазването разработи Проект на Методика за образуване на разходите за персонал и работните заплати на медицинския и немедицинския персонал в държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ, който бе обсъден от Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в здравеопазването. След това проведохме обсъждане и с Управителния съвет на областните болници, а следващия петък ще бъде обсъден на мероприятието на Националното сдружение на общините в Република България в Боровец, свързано и с общинските болници. След като бъдат отразени всички техни предложения за промени или усъвършенстване на Методиката, тя ще бъде публикувана. Това, което искам да кажа, е, че 99% от материята, която е записана в Методиката, се приема от областните и общинските са, че с прилагането на Методиката ще се постигне баланс между финансовите възможности на лечебните заведения и равнището на възнагражденията на медицинските специалисти, ще се постигне прозрачност и справедливост при определяне на индивидуалния размер на възнагражденията. Приета е и предстои да бъде публикувана Наредба за утвърждаване на стандарти за финансова дейност, прилагана от държавните и общински лечебни заведения за болнична помощ и комплексните онкологични центрове. Очаквани резултати – повишаване на финансовата дисциплина, планиране на финансовите ресурси и оптимизиране на разходите, които следва да доведат и до възможности за повишаване на възнагражденията на медицинските специалисти.

362 лв., в това число 1 млн. 246 хил. 798 лв. за възнаграждения и 240 564 лв. за осигурителни вноски.

Разпределението на трудовите възнаграждения по категории персонал е, както следва: 33% за лекари, 41% за специалисти по здравни грижи, 15% за санитари и болногледачи и 11% за друг персонал. Средно списъчният състав на лечебното заведение е 435 човека, от които 90 лекари, 197 медицински сестри, 93 санитари и болногледачи и 55 човека друг персонал. Към 31 март 2019 г. средно месечните възнаграждения по основни категории персонал са, както следва: 1458 лв. за лекари, 844 лв. за специалисти по здравни грижи и 673 лв. за санитари и болногледачи.

Искам да Ви уверя, че тези заплати, които прочетох преди малко, ще бъдат допълнително увеличени, тъй като знаете, че в началото на миналата седмица беше подписан Анекс към Рамковия договор, с който бяха увеличени цените на голям брой клинични пътеки, на голям брой клинични пътеки, което ще даде пряко отражение върху разходите за персонал и увеличението на работните заплати в болницата. Освен това болницата получава финансиране и от Министерството на здравеопазването по Наредба № 3 за дейностите извън задължителното здравно осигуряване, където цените също са увеличени значително. Тоест тези заплати, които прочетох, няма да бъдат такива до края на годината. В скоро време ще започне разговор между ръководството и съсловните организации с лекарите, лекарите, сестрите, санитарите и така нататък, така че тези заплати ще бъдат увеличени. В момента не зная защо всички тези хора се изказват – от различни политически сили или разни други институции, че едва ли не това е нещото, което са получили и няма да има повече увеличение – не е така. Предстои, но е въпрос на технологичен процес – трябваше да се приеме Анекс към Рамковия договор, трябваше да се промени Наредба № 3. Поех ангажимент, че увеличението ще бъде от 1 юли 2019 г. Хората ще си го получат, но през месец юли. Защо трябва да правим протести точно в навечерието на увеличението на заплатите – това не мога да го разбера?! В заключение Ви уверявам, че се прави всичко възможно да бъдат гарантирани справедливи и прозрачни процедури при определяне на работните заплати на медицинските специалисти, но министърът на здравеопазването не може да определя едностранно размера на възнаграждения, което мисля, че всички много добре разбираме.

Уважаеми господин Министър, ще започна с последното, което казахте, че министърът на здравеопазването не може да се намесва в индивидуалните трудови възнаграждения. Искам да Ви обърна внимание на две неща.

а от собственика, който може по всяко време, когато нещо не върви, да смени работодателя – в случая изпълнителния директор. Нещо повече, – град Видин, Ви напомняме, че в Устройствения правилник на Министерството на здравеопазването е имало и сега има дирекция „Управление на държавното участие в търговските дружества и собствеността“. Ако се прочетат нейните функции в т. 21, ще срещнете текста: „Осъществява дейности, свързани с управлението на държавните търговски дружества.“

така и Вас, и Министерството на здравеопазването като основен принципал да може да вземе своевременно мерки за управлението не само на видинската болница, но и на другите държавни болници, които са в тежко състояние. Второ, Второ, като народни представители все още очакваме да дойде Методиката, която сте разработили. Убедена съм, че тя е направена изключително професионално, но приемете едно скромно мнение – според мен, съдейки по нейното заглавие, тя не е онова, от което се нуждаят както видинската болница, така и цялото ни здравеопазване.

Мисля, че трябва да разработите като професионалист методика за управление на общите приходи и общите разходи при работа с публичен финансов ресурс в здравеопазването. Така ще бъдат постигнати две неща: първо, ще вържем финансовия и човешкия ресурс и, второ, така формулирана и зададена методиката, пак казвам, без да съм професионалист, ще важи за всички лечебни и

Имате думата за дуплика, уважаеми господин Министър. Уважаема доктор Найденова, ако разгледате бюджетите на Министерството на здравеопазването за един по-дълъг период назад в годините, ще видите, че

Тоест ние знаем, че инвестициите в системата на здравеопазването са изключително важни и за да могат нашите болници да бъдат конкурентоспособни на останалите болници – най-вече на частните, трябва да има сериозни инвестиции в тази област. Болницата във Видин също е една от болниците, в която инвестираме. Ако погледнете инвестиционния план за миналата и за тази година, ще видите, че ние сме направили инвестиции, разбира се, в рамките на възможностите ни, които са необходими, за да може да се увеличи обемът и качеството на работа в болницата. За това, което казахте, че трябва да има стандарти за финансово управление, ако забелязахте в моето изказване, освен Методиката за формиране на разходите за персонал и съответно за заплатите в държавните и общинските болници, споменах и за наредба за приемане на стандарти за финансова дейност. Тази наредба за стандарти за финансова дейност обхваща цялостната дейност на болницата и това, което Вие предлагате, е включено. Разбира се, то е в проект и всеки момент ще стане готово. Така че всички тези неща, събрани заедно, мисля, че ще дадат силен тласък в подобряването на финансовата дисциплина, финансовото управление. Мисля, че това ще бъдат инструменти, с които, както казахте и Вие, независимо кой кой ще управлява дадената болница, той ще трябва да спазва тези правила и да изведе болницата от критичното положение. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. Продължаваме със следващия въпрос към министър Ананиев от народните представители Георги Гьоков, Георги Йорданов, Анелия Клисарова и Илиян Тимчев относно кампанията за ваксиниране на населението. Господин Гьоков, заповядайте. ГЕОРГИ ГЬОКОВ (БСП за Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Министър, от 1998 г. в Америка и в света, а в България малко по-късно, се заражда антиваксинално движение. Само 20-ина години по-късно пораженията от това движение са толкова сериозни, че будят сериозни тревоги, а заболявания, като морбили, паротит,

посочва отказа от имунизации като една от основните опасности за 2019 г. Наред с грипната пандемия, замърсеността на въздуха и климатичните промени, спина, рака, диабета и сърдечносъдовите заболявания е нареден и отказът от имунизации. В България имаме ваксини, имаме Национален имунизационен календар, имаме сравнително активни кампании за имунизирането, а ситуацията става все по-рискова и по-рискова, защото се увеличават неимунизираните. Ето например у нас заболяване като морбили тръгва нагоре. На въпроси, зададени от мен и от колегите ми, относно разпространението на редица заразни болести като цитираното морбили, Вие отговаряте, цитирам: „В условията на епидемично разпространение на вируса на морбили сигурна защита на населението може да се очаква само при постигане на висок имунизационен обхват“. „Министерството на здравеопазването чрез своите регионални структури провежда стриктен надзор по изпълнение на имунизационния календар на страната. Провеждат се разяснителни разговори с родители и лица, отказващи провеждане на имунизация, както и информационни кампании на групи от населението в неравностойно положение и отдалечен достъп от здравните грижи“. Твърдите, че е изготвен и Проект на национална програма за елиминация на морбили и рубеола 2018 – 2021 г., в която като основни дейности са заложени постигането и поддържането на висок имунизационен обхват над 95% на национално и областни нива чрез целеви ваксинални кампании и подобряване достъпността и качеството на информацията, предназначена за професионалисти и общественост по отношение на заболяванията, ползата и риска от имунизацията срещу морбили и рубеола. Казвате още, че предпазването на здравето на българските граждани от ваксинопредотвратими заболявания е основен приоритет на Министерството на здравеопазването, с изпълнението на който се цели да се гарантират години на здраве, особено за българските деца. и така нататък. В тази връзка и във връзка с увеличаващата се честота на инфекциозни заболявания и активната антиваксинална кампания Вие определихте и проведохте редица профилактични мероприятия, включително и агитационна кампания относно ваксинирането. Въпросът ми към Вас е: отчитате ли ефект от проведените профилактични мерки и увеличен

Уважаеми господин Гьоков, уважаеми дами и господа народни представители! Заразните и паразитните болести, които съгласно чл. 2 на Наредба № 21 от 2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести

От тях срещу 11 ваксинопредотвратими заразни заболявания се извършват задължителни имунизации и реимунизации: вирусен хепатит тип Б, туберкулоза, дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, хемофилус инфлуенце тип Б, пневмококови инфекции, морбили, епидемичен паротит и рубеола. След внос на вируса на морбили от Италия и Германия в средата на месец февруари 2019 г. в областите Благоевград, Софийска и София-град възникна взрив от морбили. Към 17 юни 2019 г. са регистрирани 933 случая на морбили. Най-засегнати са децата във възрастовите групи: от 0 до 1 година – 140 случая; от 1 до 4 години – 287, и от 5 до 9 години – 275. За ограничаването на заболяването Министерството на здравеопазването, чрез своите регионални структури, предприе необходимите противоепидемични и профилактични мерки, а именно: активно издирване от личните лекари на деца от 13 месеца до 18 години, които са с непълен имунизационен статус за възрастта; ранно откриване на клиничните симптоми на морбили и организиране на необходимите действия за съобщаване, регистрация, изолация, диагностика и лечение; консултация с инфекционист на всеки заболял със съмнение за морбили, насочване за хоспитализация и лечение; изолация на пациенти с фебрилитет до уточняване на диагнозата; осигуряване на леглови капацитет за прием на болни; лабораторно потвърждение на инфекцията в Националната референтна лаборатория към Националния център по заразни и паразитни болести; поддържане на актуална информация за епидемичната обстановка и предприетите мерки на интернет страниците на Министерството на здравеопазването и регионалните здравни инспекции. В Министерството на здравеопазването е създаден Национален координационен съвет за контрол на морбили, за анализ на обстановката, оценка на етапното изпълнение на мерките, предложения за предприемане на нови мерки и други. За изпълнението на цитираните профилактични мерки са осигурени мобилни кабинети за обхващане на подлежащите в областите София-град и Благоевград, а в Софийска област е разкрит временен имунизационен кабинет. В страната са осигурени достатъчни количества ваксина срещу морбили за обхващане на подлежащите деца. Здравните медиатори по места оказват съдействие по отношение на издирване на неимунизираните, разясняване на нуждата от своевременно търсене на медицинска помощ при заболяване и повишаване на информираността на населението. В резултат на това през първите 5 месеца на 2019 г. са издирени и обхванати с ваксина срещу морбили, паротит и рубеола общо 68 559 деца във всички области на страната. Към настоящия момент заболяването е регистрирано в единадесет области. С най-висока заболяемост на 100 хиляди население е Софийска област – 296 случая, следвана от области Кюстендил – 105, Благоевград – 172, и София-град – 305 случая. Останалите седем засегнати области са Бургас, Велико Търново, Монтана, Пазарджик, Перник, Пловдив и Русе, където са регистрирани единични случаи или малки епидемични взривове, като в пет пет от тях – Бургас, Велико Търново, Пловдив, Русе и Перник, от последния регистриран случай е изтекъл повече от един инкубационен период, без да се регистрира нов случай. През последния месец няма нови засегнати административни райони на страната. Към момента се отчита тенденция на задържане на развитието на епидемичния процес. При евентуална промяна в епидемичната обстановка Националният координационен съвет за контрол на морбили ще предложи на министъра на здравеопазването допълнителни противоепидемични мерки на база на извършен анализ и оценка на риска. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Министър. Имате думата за реплика, уважаеми господин Гьоков. Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Министър, аз Ви благодаря за отговора. казахте толкова мерки, които сте предприели, че не стига времето в рамките на парламентарния контрол. При нас по-скоро въпросът беше: какъв е ефектът от тези мерки? Аз съм сигурен, че Министерството на здравеопазването и всички органи, които се занимават с тези заразни

ваксинирането и по-скоро с броя на обхванатите от ваксинациите хора. На мен ми се струва, че мерките се прилагат перманентно, но във връзка с увеличаване на заразните болести Вие предприехте някои извънредни мерки. Не е ли време Министерството на здравеопазването или други отговорни институции да направят анализ на тези мерки, да видим кои са ефективни и кои не са ефективни и тези, които не са ефективни, да ги засилим, за другите да не харчим пари – ако мога така да се изразя, или да не влагаме усилия за тях, за да можем да имаме някакви по-сериозни успехи срещу тези антиваксинални движения. Аз не съм специалист в рекламни кампании, особено в здравни кампании, но ми се струва, че че в тези кампании ние пропускаме моменти като това, че най-засилено е антиваксиналното движение в социалните мрежи. Не знам по какъв начин Вие може да достигнете в тези социални мрежи, но си мисля, че там

на неимунизирането, защото това няма да е кой знае колко сложна задача? Горе-долу на година се раждат по 60 хиляди деца и могат да се следят много изкъсо. Когато има опасност от епидемиологично разпространение на предотвратими с имунизация заболявания, заразни заболявания, тези хора да се следят по-отблизо чрез общопрактикуващите лекари, не говоря за друго следене. В крайна сметка, господин Министър, има ли някакво повишаване на относителния брой на имунизираните лица вследствие на тези кампании? Благодаря Ви.

които сме предприели, и там, където има някакво изоставане, ние взимаме веднага съответните решения. Дали ще бъде свързано с общопрактикуващите лекари,

на последното свое заседание да увеличим с 20 хиляди дози ваксина срещу морбили за провеждане на извънредна имунизация при деца до 8 години в най-засегнатите области и квартали. Това е една от мерките, които ми предложи. Друга мярка, която ми предложи, е да създадем условия – и това вече го направи Националната здравноосигурителна каса – да увеличим месечния лимит на специализираната болница, която се занимава с с лечението на тази болест. Ежеседмично правим анализ и взимаме конкретни мерки, които да намалят заболеваемостта от морбили особено и най-вече при децата. Благодаря. Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. Следващият въпрос към министър Ананиев е от народните представители Георги Йорданов, Анелия Клисарова, Илиян Тимчев и Георги Гьоков относно възнагражденията на медицинските специалисти по здравни грижи.

Нашият въпрос е свързан с напрежението, което се генерира в общността на медицинските специалисти по здравни грижи, или както са известни медицинските сестри, лаборанти, фелдшери и така нататък. Преди малко в отговор на въпрос Вие заявихте, че не разбирате защо има в момента напрежение, при условие че Вие сте взели мерки от 1 юли колегите да получат увеличени възнаграждения. Отговорът е много прост и би трябвало да го знаете: медицинските сестри не контактуват с министъра, те контактуват със своя работодател, който е директорът на болницата. В момента директорите на болниците отговарят, че те нямат възможност да увеличат възнагражденията на медицинските сестри и няма да имат тази възможност в следващия период. Затова напрежението отново се генерира. Аз не съм съгласен с Вашия отговор, че Вие нямате юридическа възможност да се намесите в определяне на възнаграждението на медицинските сестри. Освен медицински сестри в болниците, които са търговски дружества, ние имаме медицински сестри в детски заведения, детски ясли, медицински сестри в училищата, в образователната система, медицински сестри в органи, предприятия към Министерството на здравеопазването, като психиатриите например, където Вие имате възможност директно да определите възнаграждението. Уважаеми господин Министър, в момента всяка медицинска сестра в България получава поне една минимална работна заплата. Искането на медицинските сестри е за минимално възнаграждение две минимални работни заплати. При 29 хиляди медицински сестри в България до края на годината са необходими не повече от 12 – 13 милиона лева. При това, което харчи днес Министерският съвет, аз мисля, че тези пари спокойно можете да ги осигурите. Моят въпрос към Вас е следният: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

протестите на специалистите по здравни грижи предизвикват тревога и загриженост, която съм изразявал многократно по време на проведените срещи, но поетите от моя страна ангажименти не са свързани с еднократен акт, а със систематични действия, които изискват внимателен и обмислен подход. съответствие с поетите ангажименти Министерството на здравеопазването разработи Проект на Методика за образуване на разходите за персонал и работните заплати на медицинския и немедицинския персонал в държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ, който беше обсъден със съсловните организации, със сдруженията на университетските, областните и общинските болници, с Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в „Здравеопазването“ и след последни уточнения и отразяване на направените предложения предстои да влезе в сила. Основните принципи, залегнали в Проекта на методиката, са: да предостави общи насоки на лечебните заведения относно начина за образуването на разходите за персонал, за да се предотврати неравномерното съотношение между възнагражденията в различните лечебни заведения; недопускане на дискриминация или неравностойно третиране на персонала при определяне на размера на възнагражденията и гарантиране справедливост и прозрачност при определянето на заплатите на работещите в лечебните заведения. Очакванията са, че с прилагането на методиката ще се постигне баланс между финансовите възможности на лечебните заведения и равнището на възнагражденията на медицинските специалисти, че ще се постигне справедливост и прозрачност при определяне на индивидуалния размер на възнагражденията. Предстои публикуването и въвеждането на Наредбата за утвърждаване на стандарти за финансова дейност, прилагани от държавните и общински лечебни заведения за болнична помощ и комплексните онкологични центрове, разработена от Министерството на здравеопазването на основание чл. 6, ал. 6 от Закона за лечебните заведения. Очакваните резултати от прилагането на наредбата са свързани с повишаване на финансовата дисциплина, планиране на финансовите ресурси, оптимизиране на разходите, което следва да доведе и до възможности за повишаване на възнагражденията на медицинските специалисти. Уверен съм, че с въвеждането на Наредбата за утвърждаване на стандарти за финансова дейност и Методиката за образуване на разходите за персонал и работните заплати в лечебните заведения ще има ясни правила и прозрачност при определянето на възнагражденията.

по реда на договорите за субсидиране с Министерството на здравеопазването. Надявам се това също да допринесе за подобряване на финансовото състояние на държавните и общински лечебни заведения, което ще рефлектира и в ръста на възнагражденията за медицинските специалисти. През следващата седмица предстоят срещи с областните многопрофилни болници за активно лечение, на които основно ще бъдат обсъдени възнагражденията на медицинските специалисти. В заключение, изразявам увереност, че до края на годината ефектът от всички досега предприети предприети действия ще доведе до стабилизиране на финансовото състояние на лечебните заведения и съответно до ръст на възнагражденията, включително и на медицинските специалисти по здравни грижи. Като казах преди малко, че следващата седмица ще посетим всички областни болници в страната, искам да Ви уведомя, че ние сме дали вече разчетите, които ще получат областните болници както по линията на Националната здравноосигурителна каса, така и по Наредба № 3. Дали сме им конкретно текста на механизма за формиране на работните заплати, защото там има текстове, които казват какъв да бъде размерът на разходите за персонал в рамките на общия размер на приходите, какъв може да бъде размерът на допълнителните възнаграждения в рамките на разходите за персонал, какво трябва да бъде съотношението между санитар, професионалист по здравни грижи и лекар. Тоест там има определени репери, да ги наречем, които ще дадат възможност за едно по-справедливо и прозрачно разпределение на разходите за персонал. При всяко посещение в тези болници региона ние ще гледаме болница по болница и тогава ще мога категорично да кажа дали са спазени наредбите и механизмите, които предлагаме, и доколко, в рамките на финансовото състояние на болниците, ще могат да се достигнат

Йорданов, имате думата за реплика.